Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, dobro jutro, dobrodošli. Nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora i to po utvrđenom dnevnom redu. Jutros prema dogovoru je: - Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2013. godinu; Izvješće je dostavio predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske. To izvješće ste primili. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Izvješće Odbora ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Da li želi predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dati uvodno obrazloženje? Da. Izvolite poštovani predsjedniče Vrhovnog suda, Branko Hrvatin. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo preda mnom je pisano izvješće koje je relativno velikoga opsega po broju stranica a nadam se da ćete u njemu naći i dovoljno sadržaja. Ono što bih želio u ovome vremenu koje mi je dato na raspolaganje proći ukratko kroz osnovne dijelove ovoga izvješća, pojasniti neke stvari a svakako tu sam i za eventualna pitanja odnosno razjašnjenja ili bilo što smatrate potrebnim. Ono što je bitno odredilo proteklo razdoblje i smatrao sam to potrebnim naglasiti u okviru ovoga izvješća jest da smo eto od sredine 2013. godine postali članicom Europske završilo je pristupanje i to bitno određuje, odredilo je i proteklo razdoblje ali će bitno odrediti i buduće djelovanje i položaj sudova i sudbene vlasti u cjelini. To je činjenica koja je naravno opće poznata ali čini mi se da nije dovoljno naglašena upravo ta osnovna činjenica a to je da će to utjecati bitno upravo na budući položaj, zadatke i odgovornost sudbene vlasti. Međutim, treba reći da pristupanje Europskoj uniji uloga sudova jest takva da dobivamo dodatni značaj jer odluke domaćih sudova uključujući i one visokih sudova pa i Vrhovnog suda Republike Hrvatske imaju sada utjecaj ne samo unutar granica naše države već izvan tih granica i te odluke moraju biti prepoznate i razumljive i u drugim državama članicama kako bi u konačnici mogle imati i željeni učinak. Ovako propisana uloga nacionalnih sudova naglašava postojanje svijesti kod nacionalnih sudova da njihove odluke imaju takav učinak u široj zajednici što bi trebalo dodatno osnažiti i odgovornost sudaca prilikom odlučivanja. Naravno u nadležnosti Suda Europske unije koji je sada sud pod kojim i mi radimo i sa kojim radimo jest donošenje odluka o prethodnim pitanjima koja se tiču tumačenja odredbi pravnih instrumenata i njihovog važenja dok je nacionalni sudac sada odgovoran i nadležan riješiti konkretan predmet koji se nalazi pred njim ali na taj način da će ti učinci biti mnogo širega značaja. Domaći sudovi sada moraju uložiti napore na pronalaženju ujednačenog i neovisnog značenja izraza u zakonodavstvu Europske unije kako bi mogli udovoljiti upravo toj obvezi da nacionalno pravo tumače u suglasju sa pravnom stečevinom. Vrhovni sud u okviru toga ima značajnu zadaću približavanju pravnih stavova i standarda Europske unije, ujednačavanju sudske prakse u zaštiti društva kao cjeline i ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca i time doprinositi i sigurnosti zajednice unije i svih njezinih građana. Struktura ovoga izvješća nakon ovog kratkog uvodnog dijela samo ću reći nalazi se u tome da je u prvom dijelu statistika koja je prikazana naravno određene brojeve. Brojevi mogu i ne moraju dati pravi, podlogu za prave zaključke, međutim on su nužni, na temelju tih statističkih brojeva ukazujemo na trend, oni služe kada kao jednu od informacija za shvaćanje stanja, za utvrđivanje toga stanja i za konačno odlučivanje. Međutim, naravno polazeći i od percepcije i svega ostaloga oni su samo jedna od informacija a treba razmotriti naravno čitav niz drugih činjenica o kojima ću govoriti. U drugom dijelu nalazi se prikaz prema pojedinim granama suđenja i naravno na kraju daljnja dinamika koja sadrži određene mjere i koja sadrži obrazloženja zbog čega bi to trebalo biti. U samoj koncepciji ovoga izvješća nastojao sam ukazati, naravno ne mogu na sve ali vjerujem da ću uspjeti barem na neke, probleme koji se ponavljaju, problemi koji izazivaju određene situacije, poremećaje ili onemogućuju napredak. I samo ukratko, to su oni troškovi o kojima je puno bilo govoreno, troškovi sa kojima sudovi ulaze stalno u negativni trend koji se ponavlja iz godine u godinu. To su odlasci, mobilnost unutar struke ili fluktuacija u druge struke, a koja ne može biti odgovoreno u onoj dinamici koja je potrebna i stvara probleme i poremećaje u radu i određena odsustva. To su odsustva u bolovanju ili stručna odsustva koja se također ne mogu nažalost kompenzirati u kratkome roku. Tu je i problem prekobrojnih predmeta koji izviru iz vrlo velikog, širokog zakonodavnog okvira i to je jedna od većih opasnosti, ali vidjet ćete što smo učinili, što smo planirali i što je u budućoj provedbi. Naravno, planiranje provedbenih mjera koje sam dao na kraju je jako važno jer se samim planiranjem završava posao, njihovo nizanje nije samo sebi svrha, treba razmisliti o svakoj mjeri zasebno, resursima koji će zatrebati, treba planirati izvedbu, u protivnom ako se to ne ostvari to sve ostaje samo na na papiru i naravno zbog toga nedovoljno je u realizaciji. Ako pogledate kroz izvješće dali smo određene podatke koji vam govore o djelovanju sudbene vlasti u tom razdoblju, uspoređujući razdoblje od 2007. pa do 2013. godine prvo od čega sam krenuo jest upravo reduciranje broja sudova svih vrsta i svih grana suđenja jer se pokazalo da Hrvatska doista na svome području ima bez obzira na svoj zemljopisni oblik kakav ima, ipak preveliki broj sudova, previše sudova sa iznimno malim brojem sudaca što je onemogućavalo tu mogućnost da se učinkovito radi. Kao što vidite, ukupan broj sudova je najprije od 2007. smanjen za 95 sudova, ali je nastavljena racionalizacija u 2008. na 2009. godinu i općinski sudovi smanjeni su sa 108 na 67. Vi ste ovdje izglasali Zakon o sjedištima sudova i nadalje smo dakle od '14. godine pa sad sa primjenom, stupanjem na snagu 1. travnja 2015. godine … reduciranje mreže sudova je nastavljeno i to je jedan trend koji je svakako pozitivan i vjerujem da će dati rezultate. U specijaliziranim sudovima smo također obavili racionalizaciju prelaskom sa 2009. na 2010. godinu, broj prekršajnih sudova smanjen je sa čak 110 na 63 i konačno novim zakonom na još manji broj 22. Konačno, prelaskom 2010. u 2011. broj županijskih sudova znate da je smanjen sa 21 na 15, broj trgovačkih sudova sa 13 na 7 i taj trend smanjenja završen je upravo zakonom koji ste prošle godine usvojili. 2012. godine ustrojeno je novo organiziranje upravnih sudova. Upravni sud Republike Hrvatske postao je Visoki upravni sud, a tada dobivamo četiri prvostupanjska suda u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. O tome ću nešto kasnije govoriti. Da li smo uspjeli pogoditi, jesmo što se tiče specijalizacije i naravno načina suđenja, načina suđenja, ali bojim se da smo već od '12. godine zbog malog broja sudaca koji su došli u jednu nezavidnu situaciju, ali predložit ću određena rješenja i za to i vjerujem da će se to uspjeti vrlo brzo prevladati. Što se tiče, bilo je pitanje koje je bilo postavljeno i na odboru u listopadu prošle godine kada smo obradili ovo izvješće, kakav je moj stav. Moj stav je jasan, mi smo u sudstvu podržali ovu racionalizaciju mreže sudova. Bio sam dužan i upozoravam i sada na proces, učinke i potrebe. Naravno, možemo to promatrati čisto političkim pristupom na kojeg imate pravo, ali onim svrsishodnim racionalnim pristupom kada treba upozoriti da sve ove stalne službe koje će i dalje ostati treba nastojati u što kraćim vremenskim razdobljima spojiti sa temeljnim sudom, sa tim osnovnim sudom u kojem se može puno bolje i važnije učinkovitije i jeftinije organizirati taj rad. To nam je iskustvo koje imamo sa dosadašnjim postupkom i spajanja sudova i na tome treba inzistirati. Posebice sam podržao tu ideju zbog činjenice da ulaskom u Europsku uniju, spomenuli smo ovaj acquis koji moramo pratiti i na kojem se radi, on je već sada na nivou 110 000 stranica što ovako beznačajno zvuči, ali značajno je da se u njemu nalazi ogroman broj dokumenata, direktiva, propisa koje naši sudovi sada kao sudovi Europske unije moraju primjenjivati. Nemoguće je to učiniti bez specijalizacije sudova i sudaca, a to možemo učiniti naravno samo ukoliko imamo određeni broj sudova sa većim brojem sudaca u kojem se to treba organizirati. Dao sam pregled kretanja predmeta u razdoblju od 2007. do 2013. godine kako bi se vidio taj trend i apsolutni brojevi i ako pogledate možemo biti zadovoljni brojevima, možemo biti zadovoljni trendovima, međutim ne možemo biti zadovoljni što se u tim brojevima krije još uvijek preveliki broj starih predmeta, predmeta koji se zadržavaju u sudskom postupku i to je ona rak rana na kojoj radimo od kraja 2005. godine pa do danas. Svaka četiri mjeseca se to kontrolira, uspoređuje se, poduzimaju se određene mjere o kojima ću reći, međutim još uvijek je taj broj relativno ili apsolutno ako hoćete velik. Naime, kako taj trend starih predmeta o kojim možemo nešto reći i kasnije pokazuje i apsolutne brojeve, ali i postotke. Mislim da je onaj postotni dio bitan gdje se vidi da taj broj bitno pada, ali još uvijek ne možemo biti zadovoljni. Ja sam rekao sve je dobro što što je napravljeno i što se radi, a ima puno toga dobroga pada na žalost u vodu kada se pojave na svjetlu ti stari predmeti koji zbog subjektivnih ili objektivnih činjenica to je potpuno nevažno mi smo odgovorni za te predmete i na ovaj ili onaj način. Dakle, kad se oni pojave i ruše nam taj rezultat. Tako da to je ono na čemu vidjet ćete u mjerama nastojimo raditi i radit ćemo što više. Kontrola, kontrola i samo kontrola. Brojevi inače ukazuju da smo smanjili bitno broj, apsolutni broj predmeta koji ostaju u radu svake godine. Zašto rezultat nije bolji? Uvijek naravno možemo govoriti o subjektivnim, našim propustima u organizaciji, boljoj kontroli, boljem načinu i praćenju rada. Ali isto tako treba reći objektivnu činjenicu da je priliv na području RH predmeta iznimno velik. On ne pada ispod 1 milijun i 500 tisuća predmeta čitav, sve ove godine. To je stvarno izniman broj predmeta i ako tu usporedite nekakav izvještaj Svjetske banke ona je izričito rekla da je broj novih predmeta na 100 000 stanovnika gotovo 3 puta veći nego u EU i prosjeku EU deset. Dakle, onih europskih zemalja koje su ušle u EU u razdoblju 2004. i sedme. To ne govorim kao nikakvo opravdanje. Ja nisam ovdje advokat koji treba braniti, nego treba prikazati stanje i treba reći i dobro i loše. Sudovi u Republici Hrvatskoj imaju jako široki raspon nadležnosti od upisa u zemljišne knjige, registracije trgovačkih društava, parničnih predmeta, ovrha koje se provode itd. I zbog toga dolazi do preopterećenosti u obavljanju određenih poslova, a nisu svi poslovi i to je bitno možda ovdje naglasiti kad govorimo o, nisu svi ti poslovi zadaci nužni da ih rade suci. I tu moramo isto tako vidjeti u nadležnostima gdje možemo prepustiti određene poslove drugim tijelima kao što smo dio prenijeli na javne bilježnike ili na neka druga tijela kako bi se dakle, suci bavili upravo onim spornim najtežim predmetima koji moraju biti odrađeni upravo po sucima. Ja ću ovdje iskoristiti priliku, nalazimo se evo u post izborno vrijeme. Puno puta sam upozoravao, molio i davao razloge zbog čega suci ne bi trebali možda raditi u izborima, biti članovi izbornih tijela pa i ja predsjednik izbornoga, Državnog izbornog povjerenstva trebali bi se baviti više ovim poslovima. Međutim, ostaje to nekako tradicionalno vezano na tome, o tome treba svakako razmišljati. Ako gledamo strukturu predmeta u 2013. godini u usporedbi sa dvanaestom tada ćete vidjeti da smo imali veće prilive parničnih predmeta kad uspoređujemo te dvije godine na općinskim sudovima u parnici, stečajevima i likvidacijama u trgovačkim sudovima i na upravnim sudovima što sam već i rekao koji su novoformirani, a manji priliv ovršnih predmeta i prekršajnih predmeta. Očekivano je i vi ćete za koji mjesec, vjerojatno za dva mjeseca negdje dobiti izvješće za 2014. Za očekivano je kad obradimo statistike za ovu godinu da će se upravo ovi trendovi nekako nastaviti. Izmjenom Zakona o prekršajima mi smo došli do toga da je taj priliv ovršnih predmeta manji. Ja sam na odboru govorio to je prilika ako se taj trend nastavi, a obradit ćemo statistiku sada i pratili smo je. Dakle, to je prilika da se dio sudaca koje imamo u prekršajnim sudovima preseli na neki način na poslove koje mogu obavljati u okviru upravnih sudova, prvostupanjskih općinskih sudova itd. Međutim, za to vas molim kad bude Zakon o sudovima ovdje i na dnevnom redu da o tome vodite brigu, da omogućite tu horizontalnu mobilnost, da ih bez ikakvih potrebe nekakvog tumačenja nego da to bude jasna zakonska odredba da nam tu date tu mogućnost. Naime, broj sudaca koji radi evo na tim brojevima predmeta koji su doista vrlo veliki po prilivu, ponavljam još jedanput po milijun i pol tisuća predmeta svake godine. Broj sudaca je prema našoj analizi 2013. 1912, stručnih savjetnika i suradnika, dakle tu nisu samo oni koji rade na predmetima suda, sudskim predmetima nego i neki koji pomažu u okviru kao stručno suradnici u maloljetničkim predmetima itd. Njih je bilo 604, vježbenika 45, službenika i namještenika 6000. Dakle, došlo je do jednog malog pada u odnosu na dvanaestu. Očekivano je da ćemo u četrnaestoj imati i daljnji pad i pasti vjerojatno ispod oko 1900, a onda nakon 1800 i nešto sudaca. Rodna struktura je takva da u okviru pravosudnih dužnosnika od ukupno tih 1912. sudaca i sutkinja žena je 1321 sutkinja. Dakle, ta rodna, spolna struktura preteže na tu stranu. Isto se to dešava još u većem omjeru kod službenika i namještenika, naravno i kod savjetnika. I tu dolazimo isto tako nešto vezano i sa tom strukturom, ali i ostalim predmetima, na određenu odsutnost sudaca i savjetnika sa posla dugotrajniju. Posebice je to zbog bolovanja, porodnih dopusta, ali i stručnih usavršavanja itd. i fluktuacija sudaca i savjetnika unutar sudskog sustava i izvan struke. Naglasio sam to zbog toga što su postupci imenovanja ili nadomještanja tih sudaca sa mjesta na kojim su radili vrlo dugotrajni i to dovodi onda do određenih zaostataka u radu, a to je upravo situacija u velikim sudovima, sudovima u centru županija, a to su upravo Zagreb, Split, Osijek, Rijeka gdje su inače suci opterećeni sa velikim brojem predmeta. I tada rasformirati tu referadu, prenijeti na druge suce, čekati novo imenovanje to je dosta ovako jedno pitanje koje se postavlja pred predsjednike sudova čini jedan određeni problem u tome odlučivanju. Ta je pojava naravno stalni trend, zato i naglašavam. Ona zahtijeva određeno planiranje. Mislim da postoje određene mjere. Ja sam spomenuo neke mjere na kraju, nadam se da ću ih stići obrazložiti sada ili barem gledajući pojedine grane sudovanja vidjet ćete da smo u kaznenoj grani suđenja gotovo doveli do potpune kontrole nad radom na na predmetima tako da se iznimno smanjio broj neriješenih predmeta odnosno predmeta koji su u radu na kraju kalendarske godine, a i broj starih predmeta raste. Mnogo je sporiji taj postupak u građanskoj grani sudovanja, međutim postoje određene mjere koje ćemo poduzeti. Reći ću o njima nešto kasnije. Inače kad gledate samu opterećenost sudaca po granama prava za 2013. godinu tada vidite da je upravo u građanskoj grani sudovanja najveća opterećenost, po sucu je to 570 predmeta predmeta koji se stalno nalaze u radu i to govori dovoljno o toj opterećenosti ali i potrebi možda nekih organizacijskih dijelova. Naravno moramo govoriti i o materijalnim financijskim sredstvima i u svom izvješću sam upozorio da smo nastojeći se prilagoditi ovoj situaciji bili u stalnom trendu smanjenja budžetskih sredstava proračunskih sredstava koji idu prema sudovima. Uspoređujući to sa 2009. godinom 2013. je predstavljala u budžetskom smislu samo 86,36% onih sredstava koje smo imali 2009. godine. 2014. će biti još manja, 2015. vjerojatno isto tako. Mi sa tim sredstvima uspijevamo završiti te te godine. Međutim, upozorio sam na potrebu da se razmisli da se stane, barem sada zaustavi smanjenje budžetskih sredstava ove godine pred nama zbog toga što 84% proračuna čine upravo samo sredstva plaća za osoblje suda, suce, savjetnike i za osoblje u sudu, a 16% na materijalne troškove. Ono što je dobro ovdje u tome dijelu jest da smo nakon što je ovo izvješće izašlo, dobio sam izvješće sudova povezano sa Ministarstvom pravosuđa da su troškovi koji su bili nastali upravo zbog korištenja vještaka, prevoditelja, obvezatnih obrana, dakle svega onoga što je nužno da uopće postupci krenu, bez obvezatne opreme ne možete voditi kazneni postupak on košta. Bez vještačenja ne možete utvrđivati činjenice u postupcima pogotovo ovima naravno opet kaznenima gdje se to radi i u početku iz budžetskih sredstava. Tako da su ti troškovi zasada čini se u većoj mjeri podmireni. Zašto je to važno? Sudovi ne smiju biti dužnici. To utječe na percepciju sudova još negativnije, a isto tako utječe i na samo neovisnost. Mi ne možemo biti ovisni prema našim mogućim budućim strankama, prema odvjetnicima i o tome treba voditi računa. Predložio sam jedno rješenje koje se evo možete reći nije šija nego vrat, ja kažem da je to ipak razlika, a to je da se to plaća iz samoga budžeta državnoga, iz Državne riznice gdje sudovi obrađuju troškove, a plaća se iz same same riznice. Pri tome sudovi nisu dužnici, s jedne strane, ali što je važnije moguća je i kontrola. Dakle, imate još jednu dodatnu kontrolu da li su suci doista valjano obredili taj trošak, provjerili ga ili su sudili odnosno odredili da taj trošak bude veći nego što bi trebao biti. Bilo da se radi o obranama, vještačenjima ili tako dalje. Ono što sredstva su nam doista nužna i ne smiju se smanjivati u okviru ovoga dijela koji se odnosi na edukaciju sudaca. Ovo što sam rekao u ovome dijelu jedna je stvar, a to je da ne možemo zanemariti edukaciju. Mi imamo sada Pravosudnu akademiju s jedne strane, međutim ulazak u EU zahtijeva dodatne procese učenja, dodatne procese nabave literature i ne samo literature nego i komentara komentara posebice sudskih odluka europskih sudova, a to je nemoguće bez vjerujte popriličnih sredstava. U okviru, što se tiče informatizacije poslovanja suda, što je opet vezano sa određenim troškovima mi smo dosta napravili 2013. na prelasku na 2014. godinu i dolazi do implementacije elektronskoga spisa koji je konačno 2013. godine bio završen u visokom postotku ali tek, vidjet ćete iz Izvješća za 2014., je on konačno dovršen. I ta implementacija mora se staviti kao prioritet daljnje informatizacije sudova jer se time stvara preduvjet za jednostavnije upravljanje predmetima u sudu, elektronsku komunikaciju sa sudionicama u predmetima, smanjenje troškova, dostava što je jako bitno jer su ti troškovi iznimno iznimno veliki u velikim sudovima. Nema više tada dostave između sudova, nema više moguće dostave sa odvjetničkim uredima, ide sve elektronskim putem, moguće je i sa strankama. I naravno integracija sa drugim sustavima. Automatizacija poslovnih procesa, što je jako važno, ali isto tako i sudska praksa za koju znate da Vrhovni sud održava i koja je izvor informacija za sve odvjetnike, suce, stranke itd. Radi se preko 150 tisuća predmeta koji su prikazani kroz odluku, a to sve zahtijeva ogromne i napore ali i sredstva za održavanje tih sustava. I zasada u tome uspijevamo. Ponavljam, po granama suđenja novi zakoni donesu nešto dobro, donesu nešto loše. Što se tiče samo kaznene grane sudovanja vi znate da je novi ZKP donesen i da je bio već nekoliko puta mijenjan i to je ono što je dobro, prepoznalo se što nije valjalo i došlo je određenih izmjena ali to stvara probleme u radu sudova koji su ocjenjujem prevladani. I sa time nismo došli u nekakve negativne trendove. Što se tiče Kaznenoga zakona on je isto tako izmijenjen i stupio je na snagu 1. siječnja 2013. godine. Mijenjan je više puta, preživio je onaj raniji iz '97. čak 11 izmjena i dopuna. Ovaj novi već sada se mijenja. Ocjenjujemo da i tu možemo izaći na kraj sa onim što će se desiti promjenom i uvođenjem možda nekih novih predmeta ili novih ili novih određenja. I vjerujem da u tome možemo parirati dobrim radom sudova. Kad pogledate 2010. godinu i 2013. godinu što se tiče općinskih sudova uočit ćete

Tako da je to stalni trend i mislim da s obzirom da smo zaustavili onaj negativni trend zastara koji su se pojavili kao noćna mora u našem kaznenom sudovanju i gotovo šokantno danas kad gledate zastare u onim 2005. i 2006. godine kad vidite, pogledat ćete tu tablicu i vidite da su to bile stotine predmeta, došli smo do toga da je ta zastara sada svedena na onaj postotak koji počinje sa 0,. Tako Tako da je pedesetak predmeta je zastarjelo u 2013. godini. Očekujemo taj trend da će ostati isto takav u 2014. godini i s time smo, sa time napravili jako mnogo. Najgore je način rješavanja predmeta u kaznenom postupku zastarom. Ona govori, ona upućuje na negativnost moguće je da su zastare, jer mi ih sve provjeravamo, lako je sad provjeriti 50 predmeta godišnje, mi ih sve provjeravamo, tražimo da li postoji odgovornost sudaca za tu zastaru, suda, sudaca, organizacije i u prošlim godinama imali smo i neka razrješenja po tom osnovu prošle 2013. godine po tom osnovu. Što se tiče opterećenosti županijskih sudova, samo ću upozoriti da smo ova četiri najveća suda Zagreb, Split, Osijek, Rijeka doveli u situaciju da su oni jedini sudovi koji rješavaju o uskočkim predmetima i jedini sudovi koji rade na ratnim, predmetima ratnih zločina. dakle jedno ogromno opterećenje za te sudove, međutim i u tom djelu možemo ocijeniti da se predmeti rade bez zastoja. Mi imamo sada kompjuterske baze podataka i kontrola je gotovo na mjesečnoj bazi, da li predmet stoji, ako predmet stoji zašto stoji? Stari premeti, ponavljam još jedanput, najveći broj starih predmeta se nalazio nekada pred najvećim županijskim i općinskim sudovima, međutim sada je taj prebroj predmeta koji su stariji od 3 godine na nivou 2000 predmeta na kraju kalendarske godine. Sa trendom toga smanjivanja a vi znate da neki predmeti doista opravdano ili zbog procjene nesposobnost stranaka ili zbog drugih razloga stoje, ali svaki je moguće prekontrolirati. Kvaliteta u građanskoj grani, u se kontrolira na bazi svakih 6 mjeseci, svakoga suca u žalbenome sudu, dakle u županijskom sudu. Tako da je to, imate na strani 31. izvješća, vi vidite da se zadržavamo nažalost na relativno visokih 20%, 20,40%. Krenuli smo sa 22% kada smo to počeli detaljno kontrolirati, ali kažem to je proces, zato i postoji žalbeni sudovi, ispraviti grešku, ukazati na grašku. Naša je ocjena kada dosegnemo negdje 12 do 15% da ćemo moći biti relativno zadovoljni tom kvalitetom. Dakle, nismo daleko od toga ali puno, puno treba na tome još Što se tiče uskočkih predmeta pogledat ćete ove statistike. Rad na tim predmetima moram reći da jeste osobito složeno jer je u jednom predmetu najčešće obuhvaćen veći broj počinitelja i više kaznenih djela. Tako da su ti predmeti oni kojima se posvećuje vrlo velika pažnja i nastoji se da ne dođe do nekakvoga zastoja. Međutim, neki teži predmeti zbog bolesti ali i zbog njihove nedostupnosti u boljim slučajevima što je veći problem u ratnim zločinima jednostavno dovodi i do produljenja postupaka. Međutim, mislim da su svi uskočki predmeti pod kontrolom i provjerava se njihov rad na njima. Priliv predmeta je relativno ujednačen kroz sve ove godine počevši od 2010. do 2013. vjerojatno će to biti i u 2014. godini. Ono što treba reći za predmete ratnih zločina, također postoji posebna baza podataka koju vodi Vrhovni sud i državno odvjetništvo, četiri su suda nadležna sada za to. Broj neriješenih predmeta na 1.1.2013. bio je 129 i sa tim brojem smo nekako i završili godini jer je u tijeku te godine primljeno 22 nova predmeta, 22 predmeta su rješenja i tu se radi o predmeta u kojima se nalazi vrlo veliki broj okrivljenih osoba i zbog toga postupci tako i traju. Građanska grana sudovanja zahtjeva posebnu pažnju upravo zbog ogromnog priliva koji se svake godine dešava i jednostavno kontrolom koju provodimo svaka tri mjeseca, dakle četiri puta godišnje… **Leko, Josip (SDP)** Gospodine predsjedniče uvodno izlaganje privedite kraju, a imat ćete prilike u toku rasprave po pet minuta. Možete minutu još. **Hrvatin, Branko** Evo dakle, tu je ta fokusiranost koju ćemo imati i imamo, to su trgovački sudovi, Zakon o predstečajnoj nagodbi koji je donesen dakle i u 2013. smo radili po prvi puta, došlo je 1265 predmeta, zašto to naglašavam? Zbog toga što su rokovi za raspisivanje prve rasprave u tome samo 15 dana što znači da su neki predmeti morali biti ako želite te brzo riješiti stavljeni na stranu. vjerujem da će određene zakonodavne promjene do kojih će doći i tu dati svoj odgovor. Mi smo od tih 1265 predmeta u 2013. riješili već 702 **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Imat ćete prilike u toku rasprave nekoliko puta po pet minuta i na kraju pola sata poštovani predsjedniče. Moramo se držati Poslovnika. Da li predsjednik Odbora za pravosuđe želi iznijeti izvješće? Ne. Onda idemo u raspravu, otvaram raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika. …/Upadica čuje./… Da, da ja sam mislio da replike nema na predsjednika Vrhovnog suda ali ima, 8 ih je, slažem se. Hvala lijepa kolega Marin Jurjević na upozorenju. Prva replika i poštovani kolega Josip Salapić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Sabora. Predsjedniče Vrhovnog suda za klub HDSSB-a jako važno što je došlo da vi po prvi puta izvještavate Hrvatski sabor o stanju i kretanju sudstva sudstva u 2013.godini. Osobno mislim da bi bilo bolje da smo to odradili 2014.za 2013.to bi bilo bolje jer neke su se stvari u 2014.promijenile. Ono što je dobro, a to je da Hrvatski sabor kao zakonodavac kao jedan od stupova vlasti i vi kao jedan važni temelj da imamo tu komunikaciju da vidimo što je dobro, a što nije dobro od onih zakona koje Sabor donosi a sudovi moraju provoditi. Ovdje smo u izvješću vidjeli da se smatra da hiperproduktivnost Sabora odnosno donošenje velikog broja propisa posebno u procesu može usporiti donošenje sudskih odluka čime se doprinosi i tome da imamo zaostatak u predmetima. No isto tako moramo voditi brigu i o pravu stranaka odnosno građana u postupku da se kroz praksu i proces neke nove stvari pojavljuju i da se može dovesti do ugrožavanja možda i ljudskih prava u nekim postupcima, ako do kraja taj proces ne pročistimo i učinimo ga maksimalno dostupnim kako sucima tako i strankama.

po Zakonu o sudovima, uvođenje stalnih službi nije baš pokazala velike uštede u odnosu na ono što je planirano, pa onda ta komunikacija između vas i nas ako je nešto što smo mi donijeli nije pokazalo uštede i prave učinke i reforme onda i to vrijedi raspraviti. Imat ćemo još prilike danas progovoriti o svemu. Osobno mi je drago da ste došli u Hrvatski sabor i da ćemo načeti neke teme koje do sada nažalost nismo mogli. A i podržavam isto tako da istu obvezu ima i predsjednica Ustavnog suda pa da možemo pratiti sve stupove sudbene vlasti da na pravi način raspravimo tu problematiku ovdje u Hrvatskom saboru.

građane toliko ne zanima statistika, zanima efikasno, brzo sudstvo. I ja moram priznati da se svakodnevno susrećemo s građanima koji govore o činjenici da im procesi traju po nekoliko godina i na kraju da ta pravda koja dođe zapravo je obzirom na sporost ispadne nepravda. Međutim mene konkretno zanima vaš stav oko činjenice da Hrvatska vrlo često njene presude padaju pred Sudom za ljudska prava. To je jedno posebno područje o kojem bi trebalo raspravljati i trebalo bi vidjeti na koji način unaprijediti to područje djelovanja sudova kako presude Hrvatske ne bi padale pred Sudom za ljudska prava. Isto tako ponekad se stječe dojam

Nedavno je bivši gradonačelnika Dubrovnika osuđen zbog zlouporabe položaja i ovlasti u prvostupanjskom procesu. 16.prosinca prošle godine je bilo ročište na kojem je donesena odluka u drugostupanjskom procesu, dakle u žalbenom postupku i prošlo je skoro dva mjeseca, a da se ne zna kakva je ta presuda. Mislim da bi bilo bolje za tu osobu koja je okrivljenik da se zna jeli počinio zlouporabu ovlasti ili nije počinio. Mislim da bi bilo bolje za građane Dubrovnika koje čekaju izbori da znaju istinu o tome što se događa. Na ovaj način se stječe dojam da je netko politički dirigira kada će se objaviti presuda koja je bila na ročištu 16.prosinca. dakle tajming je izuzetno bitan i tu očekujemo doista da bude brz, efikasan sustav sudovanja. kao svaki sudac na kraju reći šta misli, dakle nema odgovora na repliku. Sljedeća replika poštovani zastupnik Gvozden Srećko Flego. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda, hvala vam na detaljnom izvještaju, a posebno vam hvala na vašem osvrtu o DIP-u i težnji da bi DIP trebalo biti ono koje ne bi opterećivale suce još nekim dodatnim poslovima. To smo mislili i nas nekolicina, zastupnica Kosor, Kregar i moja malenkost kada smo predlagali u prvoj fazi izmjene izbornih zakona i profesionalizaciju DIP-a jer se s jedne strane svake godine održavaju izbori, a s druge strane količina podataka koju bi trebala analizirati bi zahtijevala jednu takvo profesionalno tijelo koje bi stalno radilo na izborima. Od DIP-a smo na taj prijedlog dobili odgovor koji je disparatan onome koji vi zastupate. Vaša zamjenica je napisala da je DIP ovako kako je optimalno konstruirano i konstituirano i napisala je da zastupnici koji predlažu promjene su najvjerojatnije pali pod loš utjecaj nevladinih organizacija koje opsesivno godinama kritiziraju rad DIP-a. Stoga bih vas molio gospodine predsjedniče i DIP-a i Vrhovnog suda i Vrhovnog suda da iz DIP-a ne dolaze disparatni stavovi o tome kako i što bi trebalo raditi, naravno svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali bi bilo vrlo dobro da nastupate kao institucija. I drugo, ne bi mi bilo krivo gospodine predsjedniče kada biste svoju zamjenicu podučili da sa zastupnicima Hrvatskog sabora kao ustavnom kategorijom ne postupa neprimjereno tj. ne daje im do znanja u pisanoj formi da su pali pod loš utjecaj bilo koga. Hvala. Hvala lijepa. Dosljedno. Poštovani zastupnik Dinko Burić, replika. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče Vrhovnoga suda, već je rečeno kako sve zastupnike zaista raduje činjenica da imamo mogućnost čuti vaše izvješće i komentirati i raspraviti o izvješću o stanju sudbene vlasti u RH, dakle ne samo o radu Vrhovnoga suda. Ja bih u ovoj replici, biti će vrlo zanimljivih, uvjeren sam rasprava i pitanja i vjerujem i vaših odgovora ali iz vašeg uvodnog izlaganja posebno sam obratio pažnju na nešto o čemu sam već govorio bio ovdje nije bilo nikakvih reakcija kasnije ne vama nego kada je bilo izvješće mislim ministra pravosuđa o jednoj vrlo, kada ste pričali o informatizaciji, o jednoj vrlo apsurdnoj pa i potencijalno opasnoj situaciji koja vlada kod nas u Hrvatskoj, vi ste naglasili važnost informatizacije zbog jednakosti u primjeni zbog bolje komunikacije, zbog integracije sa drugim sustavima itd.. Međutim evo ja ću sada navesti ponovno jedan primjer o tome će biti prilike govora o potencijalno opasnim i apsurdnim situacijama zbog neuvezanosti naših sudova. Situacija koja je stvarna koja se dogodila da vam se osuđeni obiteljski nasilnik javi za posao u srednjoj školi i donese potvrdu da nije kažnjavan jer je osuđen na drugom sudu a sud koji je mjesno nadležan za njega, konkretno u Osijeku mu legalno izda potvrdu niti da se vodi postupak protiv njega, niti da je osuđivan. I dobije posao radeći sa djecom. Dakle osuđeni, presuđeni i osuđeni obiteljski nasilnik. …/Upadica: Hvala lijepa./… Evo to je važnost informatizacije i vjerujem da će biti govora i o tome kasnije pa vas molim da obratite pažnju na to. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. Poštovani zastupnik Burić mikrofon, još jedanput, hvala. Izvolite kolegice. u kvalitetnijem donošenju zakona. I zato mi je izuzetno žao što niste ovo izvješće podnijeli kada smo prošle godine raspravljali o reformi pravosuđa i reorganizirali npr. mrežu sudova i smanjivali je za još 40-ak općinskih i prekršajnih sudova a da pri tome nismo dobili na stol ili informaciju o učincima dotadašnje reorganizacije mreže sudova odnosno do tadašnjeg spajanja općinskih primjerice i prekršajnih sudova. I sada bih vama postavila pitanje na koje vas molim da mi odgovorite kasnije, imate li vi informacije i da li ste primijetili prateći rad naših sudova da li je dosadašnjom reorganizacijom dakle prije ove posljednje došlo do koristi u smislu efikasnosti donošenja sudskih odluka, kvalitete donošenja sudskih odluka, brzine donošenja sudskih odluka, smanjivanja troškova, rada pravosudnih tijela u dosadašnjoj reorganizaciji mreže sudova? Odnosno da li je smanjivanje mreže sudova uzročno posljedično imalo veze na kvalitetu sudskih odluka, na brzinu donošenja sudskih odluka i na troškove. rok za donošenje prvostupanjske presude u Hrvatskoj 460 dana, u Europskoj uniji 70-ak dana, bitna razlika da li smo upravo reorganizacijom mreže sudova postigli učinak da se približimo ovim trendovima Europske Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Marin Jurjević.

opterećeni velikim brojem predmeta i po tome ispada dakle da bi možda i nekoliko godina trebali raditi na onim predmetima koji su zaostali kako bi uopće došli do onih koji dolaze normalnim putem u tekućoj godini. U Sjedinjenim Američkim Državama '95% sporova riješi se izvan suda, dakle sud je krajnja instanca. Puno toga se riješi u ovom postupku koji je i kod nas moguć a to je u postupku mirenja u okviru vođenja nekog postupka. Pa me zanima vaše mišljenje ima li Hrvatska šanse da dođe ne do ovolike brojke ali ipak da sudovi budu manje opterećeni tako da će početi funkcionirati ovaj postupak mirenja? Hvala lijepa. Nova replika i poštovana kolegica Ingrid Antičević-Marinović. evo ovdje podnoseći svoje izvješće osvrnuli i na problematiku ratnih zločina te nas izvijestili koliki je broj još tih postupaka u tijeku, koliki je broj riješen. Međutim mene bi posebno zanimalo, to je jedan institut koji smo imali i ranije i mi taj institut baštinimo a to je suđenje u odsutnosti. Jer ljudi, običan građanin, pogotovo, da ne govorim samo o žrtvama tih zločina koji teško mogu shvatiti taj institut da se ne sudi ljudima koji nisu dostupni našim tijelima. Prema tome, ja smatram radi pravde da bi trebalo aktivirati jer je to moguće po našim zakonima da se tim osobama sudi u odsutnosti kao što se to nekada činilo. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice. I zadnja replika u ovoj seriji, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Predsjedniče Vrhovnog suda, i ja sam htjela nešto reći o činjenici da je vaše mišljenje o sudjelovanju sudaca u radu DIP-a slično ili isto našemu ali gospodin kolega Flego je već o tome govorio i ja apeliram evo da svoje suradnike uputite da se zastupnicima u Hrvatskom saboru ne obraćaju kao učenicima prvog razreda osnovne škole. Ono o čemu ste također govorili, o zakonodavnoj hiperaktivnosti smatram iznimno važnim, dakle zakonodavna norma mora biti duže vrijeme u primjeni kako bi zaista postala izvor i jamac prava. Pa u tom kontekstu me zanima vaša ocjena kao predsjednika Vrhovnog suda, suspenzije Obiteljskoga zakona na temelju odluke Ustavnog suda i kakve posljedice sada to proizvodi na sudovima s obzirom na broj predmeta, veliki broj predmeta i činjenicu da se mora vratiti na suđenje i primjenjivati zakon iz 2003. godine. Hvala. Hvala i vama. Iscrpili smo prijavljene za repliku. Poštovani predsjednik suda, izvjestitelj se odlučio da će na kraju rasprave uzeti učešće, odnosno odgovarati. Sada idemo na raspravu po klubovima. Dakle otvaram raspravu. Pozivam predstavnika kluba Linić, Vukšić, Hodžić, poštovanog zastupnika Branka Vukšića da iznese stajalište. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vrhovnog suda, kolegice i kolege. Na samom ću početku parafrazirati Aurelia Augustina, jednog od najutjecajnijih kršćanskih učitelja platonista. Ako nam nestane pravde što su onda države nego velika razbojstva. Mi smo nažalost okruženi sa sve više nepravde o kojoj svakoga dana govorimo ovdje u Saboru, nepravda vrišti s naslovnih stranica medija. Veliki dio građana potvrdit će da nepravda krade život i nadu, zbog nepravdi smo kao društvo zapali u depresiju. Je li veliki broj sudskih predmeta dokaz da se u Hrvatskoj uistinu utapamo u nepravdi? Je li stotine tisuća neriješenih predmeta, prije nekoliko godina je milijun, dokaz da kao društvo funkcioniramo po onoj zagorskoj "se bum vas tužil". Je li to brdo u papir pretočene naravno često i subjektivnom osjećanju nepravde dokaz da sudovi i suci ne rade ili ne rade u dovoljnoj mjeri svoj posao. Ako je mnogo nepravednosti onda smo mi mali duhovi jer pravednost je vrlina velikih duhom. Predložak za ovu raspravu je od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske predočeno izvješće o stanju sudbene vlasti i to u 2013. godini, a 2013. se obzirom na puževu brzinu rješavanja sporova odnosi na predmete koji se ne rješavaju 10, 20 i više od 40 godina. Kad zakažu dvije, ne baš u narodu popularne vlasti, ona izvršna i ova zakonodavna, građani se obraćaju za pomoć trećoj, sudbenoj vlasti. Ona bi po samoj svojoj suštini, po svojem određenju trebala biti najpravednija, najmoralnija, najetičnija. Kada sve u društvu zakaže, na sudu i sucima je da to isprave. Kada zakaže i sudbena vlast obraćamo se nadsudu ili četvrtoj vlast, Ustavnom sudu koji nije predmet ovog izvješća ali ga je nemoguće zaobići u raspravi, kao što je nemoguće u raspravi zaobići Vladu i Sabor. O odnosima triju pa i njih svih s četvrtom vlasti uvijek treba raspravljati. Dakle, sudovi štite ravnopravnost, jednakost te skrbe o provođenju vladavine prava u praksi. U ne baš svom kratkom životu nisam još upoznao čovjeka koji uživa u parničenju, osim naravno sudaca i odvjetnika. Sudu se, shvatio sam to i iz bezbrojnih pisama koje dobivam kao zastupnik, građani obraćaju kad im svi zalupe vratima te ostanu sami s nepravdom koja im je učinjena. U demokratskim društvima suci su iznimno cijenjeni, za njih vrijede posebna pravila ponašanja. Oni moraju biti i najčešće jesu uzori, oni moraju biti i vrlo često jesu nepotkupljivi, stručno potkovani, širokog svjetonazora i pravični. Oni su jamstvo ne samo poštivanja prava, već i jamstvo pravde koje nikad i nigdje dovoljno. Nezamislivo je da britanski sudac na koncertu s glazbom koja izaziva kao što reče frontmen Hladnog piva Mile Kekin najniže strasti, da sudac stane na stolac, pjeva i pleše. No i suci su ljudi, opravdava se ono što se opravdati ne može i ne smije. Zato naše suce možete susretati po birtijama u koje pristojniji ljudi ne zalaze, s osobama s kojima se pristojni ljudi ne druže. Ovo je izvješće kao i njemu brojna slična izvješća puno podataka koji u biti o suštini problema ne govore ama baš ništa. To je skup podataka iz kojega ne možete zaključiti je li sudbena vlast dobra ili nije dobra. Ostale dvije vlasti ocjenjuju građani ocjenama od 1 do 5. O nama nema tajni što je naravno dobro ali kada je u pitanju treća, sudbena vlast pokušava se suština zamotati u peterostruki veo. Tisuću puta sam čuo kako mi iz zakonodavne vlasti ili one preko puta iz izvršne vlasti ne smijemo ili nije preporučljivo da kritiziramo pa čak i govorimo o sudbenoj vlasti jer ona mora biti neovisna, nju se ne smije pritiskati, čak ni mišljenjima. Na one poput moje malenkosti koji se ne daju smesti s takvim floskulama ili nepisanim pravilima gleda se kao na rušitelje sudstva, neprijatelje sudaca, ugrožavatelje pravde. Sve što se pakira nama zapravo su oni drugi koji žele biti pod staklenim zvonom, nedodirljivi. Usprkos tomu što smo i kao društvo i kao država neuspješni, usprkos tomu što se svakoga dana sve većem broju ljudi čini nepravda, postoje dvije-tri nevjerojatno brižno njegovane fame, obmane. Prva je da možemo biti ponosni na naš stabilni bankarski sustav jer je on jamac stabilnosti Hrvatske, Hrvatska je ekonomski ali bogme i politički sve nestabilnija. Vraćamo se sigurno i ne više baš tako polako natrag u '90. Druga fama ili obmana je da imamo fenomenalnu Hrvatsku narodnu banku s najboljim guvernerima na svijetu. treća fama ili obmana je da u demokratskom društvu zakonodavna ili izvršna vlast ne kritiziraju sudbenu pa i onda kada ta sudbena vlast kao i u slučaju banaka, kao i u slučaju HNB-a destabilizira građane i u čiju se slobodu zaklinju svake minute nekoliko puta. Puna su nam usta slobode osim slobode kritike sudbene vlasti, a ona je po mom mišljenju najslabija karika u ovom trovlašću koje često ljudima sliči na bezvlašće. Ne nasjedam statistici, pogotovo onoj o jadnom materijalnom položaju sudova od kojih je kaže se većina nesigurna za rad. Pomalo se na dramatičan način opisuju interijerske okolnosti u kojima suci rade. Zaključak je da 2/3 sudskih zgrada treba temeljito obnoviti. Tu činjenicu nemoguće je osporiti niti pak ima itko namjeru osporiti ruiniranost sudskih objekata. nećemo postati ni malo bolje društvo sa neruiniranim zgradama ako ne popravimo ruinirano sudstvo koje je dvostruko neefikasnije u usporedbi sa na primjer dužinom sudovanja po predmetu od europske prakse. Sudaca imamo daleko više od europskog prosjeka, a i po podacima Ministarstva pravosuđa obzirom na broj stanovnika za sudbenu vlast izdvajamo više novca od prosjeka. Jesam li neobjektivan u ocjeni sudbene vlasti? Jesam li u tome usamljen? Da bar jesam. I Europska komisija svrstava nas na dno europske ljestvice na temelju u ovom izvješću podastrte statistike malo se što može uopće zaključiti o stanju sudbene vlasti. Primjeri iz sudske vlasti govore daleko više, ocrtavaju suštinu i sudbene vlasti, ali i hrvatskoga pravosuđa u cjelini u čemu itekako veliku odgovornost snose i druge dvije, također neovisne vlasti zakonodavna i izvršna. Pogotovo je odgovorna ili kriva što nije provedena reforma pravosuđa osim ako se pokretanje ili premještanje, spajanje ili prekrajanje smatra reformom. Ali to nije reforma već jedna od onih u početku spominjanih koprena. Kako imati povjerenja u sudbenu vlast koja tolerira primjerice da suci vode ostavinske rasprave 20 godina, te da se u 20 godina nisu maknuli dalje od početka. Zapravo, nakon 20 godina situacija je u odnosu na početak spora katastrofalna. Više se zapravo nemaju obitelji oko čega sporiti. Sutkinja koja vodi spor oko ostavinske rasprave duge 20 godina čini sve kako ne bi učinila ništa i krši sve zakone koji se mogu u tom sporu prekršiti. Primjer drugi koji ocrtava karakter sudovanja na hrvatskim sudovima. U sporu poznatom po imenu Slavica Lukić, poznata novinarka napisala je analitički istraživački tekst o Medicolu i zbog toga ju je prvostupanjski Općinski sud u Zagrebu kaznio sa za novinare ne baš malom kaznom. Gospođa Lukić je osuđena zato što je pisala istinu o Medicolu koji su porezne platiše financirale s pola milijarde kuna. Dakle, pisala je istinu za koju je zainteresirana javnost. Nije pisala o seksualnim sklonostima vlasnika Medicola. Nakon što je javnost kriknula Županijski sud je presudu ukinuo. Je li ta javnost smjela kriknuti? Je li to bio pritisak na sud? A što bi se dogodilo da pritiska nije bilo? Što se događa na sudovima u javnosti nepoznatim sporovima? U sporovima primjerice na trgovačkim sudovima u kojima se gube ili dobijaju desetine ili stotine milijuna kuna. Ne znam je li poznato predsjedniku Vrhovnog suda, a vjerujem da jest da investitori kao jedan od najvažnijih razloga neulaganje u Hrvatsku navode upravo pravnu nesigurnost. Koliko se o njoj govori o tome u izvješću? Tko snosi odgovornost za tu pravnu nesigurnost koja izravno utječe na siromaštvo građana? Pokretati parnicu na trgovačkim sudovima kažu oni koji se sude znači isto kao i baciti tužbu u bunar, ne za sve naravno. Pravna nesigurnost na koju nas upozoravaju čak i stranci znači da se sudi selektivno. Ovih dana s pravom negodujemo na nepravdu koja je Hrvatskoj, ali najprije žrtvama učinjena u Haagu. 99 od 100 zaključaka glasi: "Pravo često nema veze s pravdom." Pravdu na Vrhovnom sudu Hrvatske traže frankom pregaženi, poniženi i opljačkani ljudi. Ako jest nešto prioritet onda je prioritet donijeti pravorijek na tužbu Udruge "Franak". Ali što će reći banke? Sindikat gospodina Jakuša prije više od četiri godine poslao je Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti deviznu klauzulu. Do dana današnjeg Ustavni sud se oglušuje. Zapravo čuli smo da Ustavni sud čeka odluku Vrhovnog suda, a Vrhovni sud valjda čeka odluku Ustavnog suda. Kako dugo ćemo se kockati sa sudbinama stotina tisuća Dok se iz stanova ne istjeraju još stotine ili tisuće građana. Nije li sudbenoj vlasti zadaća štititi građane? Sjetio sam se jednog stiha, istina glazbenika koji je odigrao za nas u Hrvatskoj nečasnu ulogu u vrijeme agresije na našu državu, ali stih je dobar, ocrtava suštinu. "Napisali zakone da se bolje zaklone, napisali ustave da mozak zaustave." Stih ocrtava i hašku ali i našu sudbinu i pravosudnu zbilju. Primjer treći. Presude po tužbi gradonačelnika Zagreba koje u ovom trenutku to u stvarnosti i nije Milana Bandića. Naime, Bandić je tužio RTL televiziju, HRT i premijera Zorana Milanovića koji je u intervjuu ili na presicama zagrebačku vlast nazvao klijentelističkom družinom. U tri spora o istoj stvari tri različite odluke. Sutkinja Zorka Čačić Zagrajski odbila je tužbu Milana Bandića protiv HRT-a zbog prenesene izjave na Zorana Milanovića u kojoj premijer proziva gradonačelnika za moguću korupciju. Sutkinja Vanesa Brzić Bahun prihvaća tužbu Milana Bandića i osuđuje RTL na kaznu od 50 000 kuna ocijenivši da je televizija gradonačelniku nanijela duševne boli. Čime? Time što je objavila intervju s premijerom i to intervju uživo. Sutkinja je konstatirala da RTL nije Bandiću pružio mogućnost da se brani. U intervjuu ponavljam koji se događa uživo. Što je trebao novinar nakon Milanovićeve konstatacije? Otrčati iz studija i tražiti Bandića po gradu? Sudac Saša Bušić vodio je predmet Bandić protiv Milanovića o istoj stvari, no on ne osuđuje Milanovića, niti odbacuje Bandićevu tužbu. On prekida postupak do okončenja afere Agram u kojoj je Bandić glavni osumnjičenik. Primjer četvrti. Protagonisti su predsjednik Vrhovnog suda gospodin Branko Hrvatin, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, te neimenovani visoki izvor iz Vlade. U tom se primjeru ogleda sav sjaj i bijeda odnosa sudbene vlasti prema izvršnoj, odnosno sudaca prema političarima i obrnuto. Nakon nepotrebne trakavice zvane Perković neimenovani visoki izvor iz Vlade, da je Peđa Grbin u Vladi znali bismo točno tko je taj visoki izvor, ustvrdio je da je Ivan Turudić izvršio udar, državni udar s pištoljem na vodu. Gospodin Turudić je na tu duhovitu dosjetku ništa više odgovorio žestoko ne kao dužnosnik jednog od najznačajnijih sudova u Hrvatskoj već kao političar koji točno određuje svoje mjesto na političkoj sceni. Način na koji se obračunava sa premijerom i aktualnom Vladom je nečuven. On bi, kaže Turudić, da je bio u Kninu na proslavi Dana domovinske zahvalnosti i sam iz mase zviždao i dobacivao državnom vrhu. Valjda kao sudačko-politički agitator. U intervjuu u "Večernjem listu" Turudić dijeli građane na prvu i drugu kategoriju, one zaslužne za stvaranje Hrvatske i one koji nisu zaslužni. One drugoga reda valjda će kad bude ministar obilježiti nekom vidljivom etiketom ili trakom, da svi znamo na čemu smo. Kada je u medijima osvanuo komentar neimenovanog visokog izvora iz Vlade predsjednik Hrvatin se s neslužbenom izjavom obračunao u roku odmah. Nakon Turudićevih sucu neprimjerenih izjava u jednoj od vlasti gospodinu Hrvatinu je bilo potrebno nekoliko dana da pročita intervju, te da relativizira Turudićev otvoren ulazak na političku scenu. Jer tu zna igrati, što je pokazao i 2005. kada ga je na mjestu šefa suda izgurao Ivo Sanader. Zato što se suprotstavila uplitanju politike u sudstvo smijenjena je tadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt. U izjavi neimenovanog izvora Hrvatin vidi omalovažavanje sudačke struke a u izjavama Turudića koji je omalovažavao i vrijeđao sugerira da je vlast nedomoljubna i nenarodna, konstruktivan doprinos u razvoju društva. Dva mjerila i još jedno, da li su to dva mjerila ili je to još jedno prestrojavanje? Na kraju zbog nedostatka vremena tek napomena da bi naša pozicija u Haagu bila sasvim drukčija da je hrvatsko sudstvo obavilo svoj posao kada je trebalo i kako je trebalo. Branko Šerić, poznati odvjetnik, rekao je na ove presude o kojima sam maloprije govorio i ovako "Kontradiktorne presude su uobičajene u našoj sudskoj praksi i zbog nje stradaju fizičke i pravne osobe koje nikad ne znaju što mogu očekivati od pokretanja pravnih postupaka." Ovo je bio moj, ja molim da se tako shvati i da budu isti kriteriji, konstruktivan doprinos razvoju i društva i nerazvijene sudbene vlasti koja naravno u svojim redovima ima mnogo dobrih, kvalitetnih, poštenih i politikom ne koketirajućih sudaca. Ponavljam, ima mnogo dobrih sudaca međutim mislim da je sistemska greška da taj sustav treba popraviti. Imam osjećaj kada čitam sve ove presude da se one donose na način kako bi se mogle idućega dana već srušiti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo povredu Poslovnika, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče smatram da ste vi povrijedili Poslovnik, članak 238. stavak 1. kolega Vukšić je cijelo vrijeme iznosio nekakve svoje obračune sa mišljenjima i stavovima nekih ljudi u pravosuđu, a mi danas ovdje raspravljamo o Izvješću o radu Vrhovnog suda. Smatram da ste kolegu Vukšića trebali upozoriti na to jer neprimjereno je napadati nekoga tko nema priliku da se brani, osobito ne argumentirano. Nisam ocijenio da je kolega Vukšić izašao iz teme ni načelno ni pojedinačno. Da li se slažem sa onim što je rekao? Ne slažem se, ali to nije moja zadaća da javno govorim. Kad ste me već upozorili hvala vam lijepa ali niste pogodili suštinu povrede Poslovnika. Dakle, riječ je rekao bih o tipičnom primjeru suradnje tri grane. Dobili smo izvješće Vrhovnog suda o stanju u pravosuđu, o njemu razgovaramo na način kako svaki zastupnik u skladu sa svojim znanjem, sposobnostima pa čak i političkim viđenjem stvari govori. Ne slažem se, ali to je njegovo pravo da govori. Kao što se ne slažem da je povrijeđen Poslovnik. Hvala lijepa. Nastavljamo sada sa replikama. Imamo ih ravno 9. Prva replika i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega da mnogi ne mogu izračunati odnosno uopće ne znaju što mogu očekivati od suda kada je stvar na sudu istina uvijek je neizvjesna, ali kada u istim stvarima se različito sudi onda ste u pravu jer svake dobri vlasti je upravo predvidljivost i izračunjivost. Također, osvrćete se i na to koliko bi suci i sudbena vlast trebali biti pravedni. Naravno da im mi tu možemo pomoći prije svega donoseći pravedne zakone. Ali oko nečega čini mi se da ste potpuno u pravu da profesija sudac nije kao svaka druga profesija, da sudac ne znači biti sudac od 7 sati do 14 sati, 16 sati jer oni rade i puno više, ali jednako tako oni ne mogu imati privatni život kao i svaki drugi i sebi dopuštati neka ponašanja jer to ako si izabrao da budeš sudac ne možeš se tako ponašati. Istina je i to da bi mnogi od nas političari, naravno tih slučajeva je sve manje, bili suci i toga se kanimo. Ali, istina je i to, i o tome treba govoriti jer to treba suzbiti, da se neki suci bave politikom i to otvoreno. Suci prije svega moraju se držati i ne samo da budu nezavisni nego tako moraju i izgledati da bi ljudi imali povjerenje u njih jer bez tog povjerenja ne mogu ispuniti svoju zakonsku i ustavnu zadaću. Dakle, plediramo ovdje i ja mislim da smo svi tu na tragu u pogledu suradnje vlasti da suci budu neovisni ali ni u kom slučaju ne mogu biti bome neovisni od zakona i od zdrave pameti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvažena kolegice Ingrid Antičević-Marinović pa drago mi je da se slažemo. Zašto sam ja navodio primjere i što u potpunosti gospodin Šuker nije u pravu ja govorim o primjerima, ne prozivam ljude, čak nisam dao ni kvalifikacije tih sudskih sudskih predmeta ili tih sporova. Samo sam upozorio na ono što se događa. Ne može na istom sudu o istom predmetu, može, vidimo može, ali je li povjerenje opravdano u takvo sudovanje, znači tri spora o istoj stvari i tri različite odluke. O tome sam govorio. To smo i vi i ja govorili nekoliko puta ovdje u sabornici da profesija sudac to je jedno od najčasnijih zanimanja. U suca svi gledaju, on je ajmo pod navodnicima "vrhonarodna osoba" kad se sve izgubi, kad izgubite tlo pod nogama obraćate se sucu koji ispravlja sve nepravde ovoga svijeta. Međutim, ako imate praksu kakvu imate u Hrvatskoj, a svi ovdje se ponavljaju, možda iznimke postoje koje ne vjeruju to, da je sudska praksa naša loša. Citirao sam i jednog odvjetnika. Znači, uglavnom sam se služio sa svim onim podacima koji su svima dostupni da je sudska praksa loša. I mi danas ne trebamo govoriti o ruiniranim zgradama koje su činjenica, o tome da suci moraju u jednoj prostoriji raditi u tri smjene da bi uopće radili to je opće poznata činjenica. Ali znamo da i u siromaštvu može biti pravde i da je bilo pravde i u siromaštvu. O tome sam ja govorio. A to da bi političari bili rado suci, sasvim sigurno da bi mnogi političari bili rado suci. Ja ne bih bio rado sudac niti želim ikome suditi, niti sam ovdje govorio da bih sudio nego sam ovdje govorio da bih upozorio na neke nelogičnosti u sudstvu. Da suci trebaju biti nezavisni, međutim često se pitam od koga ili od čega nezavisni. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Vukšić, vi ste govorili o nekim događajima u sudstvu i to koje se odnose prije svega na 2014. godinu a ovo je izvješće za 2013. godinu. I ja sam za to da bude u sudstvu ujednačena praksa i da bude, prije svega da suđenje u razumnom roku. Dakle, ujednačena praksa, o tome ste sami govorili da je bila neujednačena, i za suđenje u razumnom roku zbog zbog čega vrlo često imamo i tužbe na Europski sud za ljudska prava i gubimo te sporove zbog dužine trajanja postupaka. Ono što ste rekli za ponašanje sudaca, rekli ste da je sudačko zanimanje časno zanimanje i da bi mnogi političari voljeli biti također suci. No, čini mi se da je politika izgubila ovaj atribut časnosti vrlo često i da zapravo suci ne baveći se politikom i održavaju i svoju neovisnost i svoju čast upravo ne baveći se politikom i zabranom bavljenja politikom. To da pištolj na vodu i vamo tamo takve izjave koje su izišle i proizišle lani, dakle opet 2014. ne bih komentirao, ali zanimljiv je bio podatak kad ste opisali jednog engleskog suda, govor o hrvatskim sucima koji je bio na koncertu nekakve neprimjerene glazbe itd. Ja znam slučaj da je jedan sudac u Slavonskom Brodu vratio nekoliko nekoliko klijenata sa suda u Slavonskom Brodu jer su ljeti po žegi od 40 stupnjeva došli u kratkim hlačama na sud. Rekao je vi ste neprimjereno obučeni izvolite doći drugi puta primjereno obučeni. Dakle nemojmo gledati sve tako crno i sve tako nevaljalo kako neki žele predstaviti. Eto hvala. da je politika izgubila čast. Izgubili su političari neki, ne može politika u cjelini. Nit je sudbena izgubila čast, izgubili su neki suci. Jer ja sam na kraju svoga izlaganja govorio da postoje u sudbenoj vlasti većina dobrih, odličnih sudaca koji ne koketiraju sa politikom, međutim znate da često kukolj ugrozi i većinu onog dobroga ploda. Znači u politici pojedinci gube čast pa i u sudstvu gube čast pojedinci. Ovo što sam ja govorio o koncertu, nisam govorio o britanskom koncertu nego sam govorio, pošto ja volim imena spominjati, volim da se uvijek, da se ne govore neki političari nego Branko Vukšić je kriv, pa tako riječ je o gospodinu Loziniku koji je đuskao na koncertu gospodina Thompsona. Nije bitno na čijem koncertu bitno je kako se ponašao na javnom mjestu stojeći na stolcu. To je neprimjereno za suca, to je neprimjereno za suca. Kažete da sam govorio o 2014. godini, pa meni je nelogično da svaki puta sa godinu dana zaostatka govorimo o izvješćima. Mi ćemo sad govorio o 2014. u 2016. je li to logično? Jedanput mi isto sami trebali reći dosta je toga u Saboru, znači mi smo to trebali i predsjednik Vrhovnog suda je dao prije izvješće nego što ga mi imamo danas na stolu, nekoliko mjeseci prije, pa smo ga trebali raspravljati prije. A to da se govori o aktualnim stvarima mislim da je to praksa u ovoj sabornici, da nisam izašao zbog toga iz teme. Poštovana kolegica zastupnica Vesna Sabolić, replika. **Sabolić, Vesna (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Repliciram kolegi Vukšiću, ustvari se slažem sa većinom njegovih konstatacija u raspravi. Prema ovom izvješću a i onom što smo čuli mogli bismo reći da gotovo polovina hrvatskih, punoljetnih hrvatskih građana ili je imala, vodila neki sudski proces a polovica od njih još nisu gotovi. Taj ogromni broj sudskih postupaka jeste činjenica odraz stanja u našem društvu i za rješavanje tog problema trebala bi maksimalna suradnja i angažman sve tri grane vlasti što je očito da samo krenuli jer je činjenica. Nažalost slažem se i s tim da je jako zakašnjelo ovo izvješće i da već smo mogli razgovarati o izvješću za 2014. jer su mnoge stvari i popravljene, i doneseni zakonski okviri i temelji da se unaprijedi cijeli sustav. No, međutim mislim da pored sve tri grane vlasti treba jedan izraziti angažman i drugih struka znanstvenika, znanstvenika prava, naravno sudaca koji su već uključeni ali i sociologa jer je to odraz stanja u društvu pa i menadžera kako bi se adekvatno upravljalo efikasnošću pravosudnog sustava. pravosudnog sustava. Jedan moj kolega je u jednoj raspravi rekao, mislim na odboru da je to bilo, da je izvješće predsjednika Vrhovnog suda bolno iskreno. Vaša rasprava figurativno rečeno je smrtno ozbiljna gospodine Vukšić i doista mislim da našem pravosudnom sustavu treba jedna duboka strukturalna reforma, da sve procese treba racionalizirati, pojednostaviti, osuvremeniti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 Uvažena kolegice Sabolić, ja sam pokušao da ne bude smrtno ozbiljna rasprava ali izgleda da su me smrtno ozbiljne činjenice navele na to. Ja se ispričavam kolegi Peđi Grbinu što sam ga spominjao, ali nisam ga u negativnom kontekstu i nisam imao namjeru. Htio sam malo začiniti ovu raspravu. Pa da, ogroman broj sporova koji je bilo daleko više, kojih je bilo iznad milijun. Da li je to činjenica ona da se mi u Hrvatskoj volimo tužakati, po onoj zagorskoj "Se bu vas tužil" ili je, ja ne znam odgovor na to pitanje i nisam stručnjak ili je to posljedica nečinjenja sudova. Ili više sam sklon onima onima koji kažu da je sustav kriv da previše predmeta odlazi na sud koji se ne bi trebali završiti na sudu, koji bi trebali rješavati kao što rješavaju u nekim demokratskijim ili pravovičnijim zemljama od Hrvatske. znači puno toga bi se moglo rješavati nekim nagodbama, pomirbama itd. Slažem se s vama, hrvatskom pravosuđu ne samo sudbenoj vlasti pravosuđu je potreba reforme o tome govorimo u Saboru. sudbenoj vlasti, dvije vlasti naročito zakonodavna trebaju pomoći, trebaju sve učiniti kako bi sudbena vlast bila što efikasnije. Mislim da tu pomoć od nas nismo dobili. I kada govorim o zakonima tada govorim da je ovo od jedan samo zapravo okvir, a da suštinu nismo zagrebli jer nismo nikada vodili ozbiljnu raspravu o reformi pravosuđa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ovo je lijepo, povukao je dio svoje rasprave. Poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Vukšić, moj dojam koji dopuštam može biti i pogrešan, da ste o sucima govorili kao da se radi o razuzdanim adolescentima. Kakva je razlika između pijanog suca, pijanog ministra ili pijanog zastupnika? Za mene nikakva. Ali kada bismo u svakom segmentu ili u svakom sustavu cijenili na osnovi pojedinaca onda bismo uvijek pogrešno zaključivali. Kazali ste da je od svih vlasti pravosudna najgora. Zar mislite da je izvršna vlast bolja? Zar mislite da smo mi stvarno bolji? Ja mislim da nismo. Ako bismo zaključivali i o zakonodavnoj vlasti, o nama samima, na temelju onih koji nikada nisu došli ovdje i nikada se nisu javili onda bismo isto tako pogrešan zaključak siguran sam imali. Unatoč svim slabostima još uvijek imam veće povjerenje u hrvatsko pravosuđe nego u Vladu da vodi ovu državu. I tko je prouzročio toliko na tisuće sudskih sporova? Najviše propustima izvršne vlasti i vrlo lošim i bezbrojnim zakonima. Mi smo onemogućili pravosudni sustav da učinkovito radi. Mi imamo sporova na tisuće i tisuće, po vrsti sporova i strukturi koje druge države uopće nemaju jer je nemoguće toliko da neko nekoga vara, toliko da neko nekome ne plaća, toliko da ne plaća plaće, doprinose, da radnika na crno plati, to nema nigdje. Toliko sporova ima samo radnih oko toga.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 Uvaženi predsjedniče Sabora evo sada prvi puta vidim da ocjenjujete rasprave s kojima se slažete, s kojima se ne slažete što je vjerojatno isto dobra da se znaju ravnati gledatelji. Ja se ne slažem s vama. Predsjednik se slaže, ja se ne slažem s vama. Ne znam, nisam shvatio da li ste vi rekli da više vjerujete pravosuđu nego ovoj Vladi koja je učinila to i to. Valjda vladama. Jel mislite da ova Vlada upropastila sudstvo? mislim tko je vladao Hrvatskom najduže? Ako je sudstvo loše, a ja smatram da je najlošija od tri vlasti sudbena vlast i ne slažem se s vama kada kažete da kakve razlike ima između pijanog suca i pijanog političara. Ne slažem se, sudac mora biti iznad toga. On je zadnja instanca, mora biti iznad toga i u svim društvima jest iznad toga. Da, ne ne treba se nitko napijati, ne odobravam pijanstvo, niti jesam jesam od tih koji se napije. Prema tome osuđujem i pijane političare i pijane suce. Uopće nisam govorio o pijanim sucima, nisam govorio. Mada sam vidio jedno društvo eminentnih sudaca o čemu sam govorio ovdje u Saboru usred bijeloga dana, usred Zagreba, u restoranu sa buteljama vina i pjesmom, što je nedolično sucima, što je nedolično sucima da plešu po stolovima, u javnosti. Kakva je to slika? Pa oni daju sliku ne Branko Vukšić, pa ja nisam njima dao sliku, oni su dali meni sliku, oni su predočili kakvi jesu. Prema tome, kada govorite onda budite isto tako samokritični pa govorite o vladama i o vašoj vladi. I ja sam rekao malo prije, da, mi trebamo ovdje pomoći sudbenoj vlasti da bude bolja. I nije točno da su svi, još jedanput ponavljam da mi ne stavljate i drugi u usta u ono što nisam rekao, većina sudaca, rekao sam. Dal trebam ponavljati ili ću napisati tablu i svaki puta dići gore tablu. Slažem se. Ispričavam se na komentaru, ali sam htio sam reći da nema nevinih, ne drugo ništa. U današnjoj situaciji nema nevinih, to sam htio reći ništa drugo. Ispričavam se. Poštovani zastupnik Dinko Burić. Zahvaljujem. Kolega Vukšić, ako je netko navikao na komentare sa predsjedničko stola onda sam to ja i obično su to bili većinom se nisu slagali sa mojim raspravama. Ali ja moramo nešto reći vezano uz vašu raspravu. Dakle, tema je stanje sudbene vlasti u RH i trebali bismo se ipak prvenstveno držati toga. Ali vi ste govorili o trodiobi vlasti vlasti i kod nas je ona ustrojena dakle državna vlast na trodiobi zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti. Od sudbene vlasti se očekuje, dakle nju obavljaju sudovi i očekuje se da dijele pravdu, to je bit svega. I mi bismo sada trebali o tome raspravljati kako postići da stupanj pravednih odluka bude što je moguće veći jer je točno da nisu sve sudske odluke, ne naše, u Hrvatskoj nego općenito bilo gdje, pa i kroz povijest pravedne. Kada bismo tako tvrdili da su sve sudske odluke samo na temelju zakoni koji trenutno vrijede onda moramo krenuti od Poncija Pilata ako nigdje drugdje i on je sudio po zakonu. Pa nikada nismo priznali da je odluka koju je donio pravedna. Prema tome naša svrha, svrha ovih rasprava je podići u Republici Hrvatskoj što je moguće veći postotak donošenja pravednih sudskih odluka. I kada govorimo o tome, o nezavisnosti, o neovisnosti sudstva onda ne smijemo zaboraviti činjenicu da ako smijemo raspravljati o zakonodavnoj, ako smijemo o izvršnoj, sudstvo mora biti neovisno u tom smislu da ne utječe zakonodavna i izvršna vlast na donošenje odluka ali to ne znači da ne trebamo i ne smijemo, naprotiv, ja sam uvjeren i moramo ukazivati na pogrešne odluke koje imaju dalekosežne reperkusije na cijeli život u Republici Hrvatskoj. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Branko Vukšić, poštovani zastupnik. Uvaženi kolega Burić, ja ću se poslužiti onom jednom vašom rečenicom kada ste polemizirali sa premijerom Milanovićem i kada ste rekli izvukao sam iz ladice onu blažu varijantu, postojala je kritičnija, i ja sam isto danas blažu varijantu izvukao, postoji kritičnija a ne po mom mišljenju nego dobivajući dnevno barem 10-ak mailova o stanju u pravosuđu, razgovarajući sa građanima koji me zaustavljaju na ulici. Znači iznosim njihove probleme ne svoje vlastite. O svojim vlastitim problemima ne govorim ovdje u Saboru. Ovo što ste rekli da, neovisnost sudstva treba biti ali ja sam pojavio jedno pitanje sam postavio, što bi bilo da se nije recimo raspravljalo o nekim slučajevima bi li se popravile pod navodnicima, možda se nisu popravile presude, one koje su evidentne bile da su bile pogrešno donešene. Nekad i javnost ima dobru ulogu, neka ima lošu ulogu. Političari nekad imaju dobru ulogu u kritikama sudstva a nekad imaju možda i ne dobru namjeru ali vjerujem da je uvijek u većini slučajeva dobra namjera. Da mi smo, ali nemoguće je govoriti o stanju sudbene vlasti a da se ne govori o dvije vlasti koje su zavisne jedna o drugoj, sve tri vlasti. Jer mi smo zakonodavna vlast i mi dajemo alate u ruke sucima. Često ima dajemo, oni kažu, pogrešne alate, zato trebamo surađivati, više razgovarati, više se kritizirati, više nadopunjavati. I mislim da ova rasprava nije bila, moja rasprava nije imala cilj da bilo koga obezvrijedi, uvrijedi ili bilo šta, nego da ukaže na ono što nije dobro i da bude bolje u Hrvatskoj hrvatskim građanima koji trebaju biti zaštićeni. Ono što ste vi rekli, slažem se, primjer je Haški sud, primjer su presude u Haškom sudu koje su, kažemo mi političke, suci tamo vjerojatno misle da nisu. Ja sam je doživio kao politički nepravednu presudu zašto ne bi o tome govorili. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić govorili ste o pravnoj nesigurnosti u Hrvatskoj koju imaju investitori koji dolaze u Hrvatsku. na neki način ste za pravnu nesigurnost, na neki način tu odgovornost ste prenijeli na sudbenu vlast, odnosno na sudstvo. Međutim to apsolutno nije točno zato što to najmanje ima veze sa sudstvom. To najviše ima veze i sa hrvatskom Vladom i sa nama ovdje u Saboru. Dakle mi smo ti koji donosimo okvire zakonske, koji donosimo izmjene i dopune zakona kojima zapravo uvodimo pravnu nesigurnost kod investitora mijenjajući Zakon o PDV-u uvodimo pravnu nesigurnost. Mijenjajući zakon o porezima uvodimo pravnu nesigurnost. Dakle mi smo ti Vlada koja predlaže takve zakone i Sabor koji ih usvaja. Sud samo presuđuje sukladno tim zakonima. Dakle o tome se radi, tu se ne slažem s vama s tom tezom koju ste govorili, o pravnoj nesigurnosti. Druga stvar, nisam odvjetnika gospodina Turudića, koliko se sjećam njegovog intervjua on se obratio kao osoba, kao građanin ne kao sudac i ne po pitanju određenog procesa i ne ulazeći u meritum nekog procesa ili govoreći o procesima, dakle on kao građanin, ja sam uvjeren da se imao pravo obratiti a posebice pozdravljam obraćanje suda Kolakušića koji je ukazao na kriminalne mogućnosti zakona kojeg smo mi ovdje donijeli a to je Zakon o predstečajnoj nagodbi. I njegova hrabrost da javno izađe u društvu sa svojim stavom, sa jasnim stavom i ukazivanjem zapravo što je pogrešno u tom zakonu dovesti će ja se nadam i do izmjene tog zakona ovdje u Sabor da se ne bi nastavila kriminalna praksa. I treća stvar, govorili ste o zastarama i o starim predmetima, bitno je vidjeti koja je vrijednost predmeta u zastari, nije bitan broj njih nego koja je vrijednost predmeta u zastari i onda ćemo i jasno doći do jasnih zaključaka i mi i sud. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Samo se djelomično slažem s vama kao i vi samnom. Pravna nesigurnost, ja sam govorio o trgovačkim sudovima. Trgovački sudovi su crna rupa. To kažu poslodavci oni koji se tuže. I kada sam bio radio u jednoj televizijskoj kući imao sam prilike vidjeti što znači se sudovati na trgovačkom sudu i kako se ping-pong igra na trgovačkom sudu i kako se drže predmeti u ladici. Da, slažem se s vama, da, štancati zakone ovdje u Saboru, prihvaćati i nekritički isto tako kao što sam prije govorio se zapravo onemogućava sudovima i sucima da rade svoj posao kako trebaju raditi. Međutim, ne slažem se s vama da je gospodin Turudić dao intervju Večernjem listu kao građanin. Koga zanima građani Branko Vukšić? Zanima ga jedino kao političar. Gospodin Turudić je dao intervju kao predsjednik Županijskog suda kao istaknuti sudac u Republici Hrvatskoj i nikada ne bi govorio o tome niti bi dobio dvije ili tri stranice da nije to što je. On se kao građanin, oprostite, sada ću ja govoriti malo dvije minute kao građanin a 2 minute kao saborski zastupnik. Je li ima toga? Nema toga. Mislim da to nije, gospodin Turudić je govorio kao sudac, političar sa jasno odabranom stranom. Što je predsjednik Vrhovnog suda rekao da u tome nema nikakvog prekršaja, da nije uobičajeno ali da to može svatko. A zašto onda mi ne bismo mogli kritizirati sudbenu vlast pitam se ja, sasvim opravdano se pitam i mislim da možemo i da oni imaju pravo kritizirati i ostale dvije vlasti kada se ne slažu s njome ali se nemaju pravo baviti politikom kao što se mi nemamo pravo baviti presuđivanjem i ne smijemo suditi umjesto sudaca.

djelomično se slažem. Onaj dio s kojim se ne slažem to je onaj koji se odnosi na nabrajanje pojedinačnih sudskih predmeta i imena sudaca koji vode te sudske predmete zato što smo mi u Zakonu o sudovima kada smo obvezali da predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske podnosi izvješće, da Hrvatski sabor u svojim raspravama neće raspravljati niti o pojedinačnim sudskim predmetima niti o radu pojedinačnim sudaca na pojedinim sudskim predmetima. Onaj dio vašeg nabrajanja s kojim se slažem, a to je svakako onaj koji se dotaknuo kodeksa sudačke etičke. To je svakako nešto o čemu trebamo raspravljati, o kodeksu sudačke etike koja se ne bavi pojedinačnim sudskim predmetima već o ponašanju sudaca, između ostalog i o jednoj vrlo važnoj točci te sudačke etike, a to je dostojanstvo sudaca i što sve podrazumijeva dostojanstvo sudaca. Dakle ne samo vođenje sudskih predmeta. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Kako ne bih kao u vrijeme one bivše vlasti, u vrijeme komunizma govorio neki drugovi, neke pojave, sve ima svoje ime, prezime, naziv, tako i ovi sudski predmeti. Ja sam rekao o jednom sudskom predmetu, a ponovit ću ga opet, to je gospođa novinarka Slavica Lukić, javnost je reagirala i nakon toga je reagirao sud koji uvjeren sam, ne mogu dokazati, to je moje mišljenje, imam pravo na svoje mišljenje, ne bi bilo to što je bilo da javnost nije reagirala. Ja nisam Ja nisam čuo, bio sam na nekoliko okruglih stolova o tom slučaju, svi su govorili poimence i svi su govorili na ovaj način. Ja ovdje neću u Saboru skrivati se ni iza čega, ja sam govorio o tri primjera na istome sudu, o istoj stvari različite presude i naravno da sam zbunjen. Nisam pravnik, nisam stručnjak u tom ali sam zbunjen. Čitam zakone, slušam druge ljude, čitam intervjue sudaca, rasprave, jednostavno i mnogi suci kažu da su zgranuti sa nekim stvarima koje se događaju. Znači i kolege suci, i oni. Volio bih da se u takvim slučajevima i sudačka organizacija oglasi, da se ogradi od nečega. Zbog čega oni imaju ekskluzivno pravo šutjeti o svemu i kad se događaju prestrašne stvari na sudovima. A prestrašna stvar je na sudu, je rekao kolega treba vidjeti kolika je vrijednost tih predmeta, ako je bezvrijedan predmet može se riješiti u roku odmah. Govorio sam nekoliko puta o sudskom procesu koji traje 40 i nešto godina i onda su me pitali a zbog čeg se sudilo. Je l' uopće važno zbog čeg se netko sudi, 40 godina se sudi. Ili ostavinska rasprava koja traje 20 godina i više nemaju o čemu se raspravljat, nema više ni mrvice imovine, ničega nemaju, zaradili su odvjetnici, opteretili smo sudove, ali to je sud kriv, nisu ti koji se sude. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Damir Kajin, replika. **Kajin, Damir (ID - DI)** Pa jasno da možemo i prozivati sudsku vlast, zašto ne bi. Temeljni problem hrvatskog pravosuđa kako ga ja vidim je jedan hipertrofirani normativni sustav kojega više nitko u ovoj zemlji ne može pratiti. Mi u godinu dana usvajamo recimo negdje oko 400-tinjak zakonskih tekstova puta jedno … koliko cca toliko puta mandatno razdoblje, to je preko 1000 zakona. To više ne može pratiti nitko, nitko tko sjedi u ovoj sabornici, nitko tko sjedi preko puta u Vladi, to ne može pratit nijedan sudac, to ne može pratiti više nijedan odvjetnik, to ne može više pratiti nijedan sveučilišni profesor, a kamoli obično ljudi, poglavito gospodarstvenici koji bi trebali baviti se poslom, a ne praćenjem zakonodavnih rješenja. Spominjali ste slučaj Bandić, spominjali ste slučaj Milanović, spominjali ste te famozne tužbe za naknadu štete. Evo sada su se, to je valjda počelo sa mnom pa ide na druge zato jer mi jednostavno toj praksi ne znamo stati na kraj. Kad god nešto kažem u Istri evo više ne idu tužbe za klevetu ili uvredu jer ih Mandatno-imunitetna komisija razumljivo odbacuje nego ide tužbe za naknadu štete. Jednostavno za klevetu, uvredu zaštita postoji, za za naknadu štete nikakve zaštite nemate i svakih mjesec ili dva mjeseca morate jasno pojavljivati se pred nekim sudom. Pa tako i sada zadnji puta jedna firma koja je dobila koncesiju tuži me za 35000 kuna, obećala je da će investirati 9 milijuna kuna, jasno da nije investirala ništa, da će zaposliti ne znam koliko, 30-ak ljudi,

Uvaženi kolega Kajin, ako se sjećate ja kad sam bio novinar i kad ste vi započeli taj proces sa HRT-om ja sam vam se čak ponudio za svjedoka i mislim da ste nepravedno optuženi i presuđeni. Ako Ako vam je to kakva satisfakcija, ali nije vam sigurno. Slažem se s vama da je zakone vrlo teško pratiti, međutim razgovarao sam pripremajući se za ovu temu s dva suca o tome jesu li zakoni koje mi donosimo u Saboru loši ili dobri. Jedan sudac mi je rekao da su odlični zakoni koje predlaže ministar Miljenić, drugi mi je rekao da su loši zakoni koje predlaže Miljenić. Jedan i drugi su suci sa dugogodišnjom praksom i imaju neku svoju težinu i tad sam se našao u čudu, tako dugo dok nisam proanalizirao pozadinu toga. Jedan je ideološki blizak ljevici, drugi je ideološki blizak desnici. E to mi smeta, to kod sudaca ne bi smjelo biti. Kod nas može biti jer mi jesmo, mi baratamo ideologijom, pripadamo određenim ideologijama. Suci moraju, jedino što je prije rekao kolega Burić oni trebaju dijeliti pravdu, ne nepravdu. Jer ako se gleda ideološki tko je predložio, jel' to ljevičar ili desničar predložio zakon je ili je dobar ili nije dobar. Zakon mora služiti da bi građani živjeli zaštićeno, a ne da bismo pripadali nekoj ideologiji. Tako dugo dok se ja sam u posljednje vrijeme više primijetio da se suci bave politikom nego što se političari bave sudstvom i to je na žalost loše. Jer ovo je primjer zašto sam ja spominjao primjer intervjua gospodina Turudića. Pa zato što smatram da je to jednostavno samo što nije rekao ja ću bit sutra ministar, bit ću u toj vladi ministar, bit ću to i to. Sve što je rekao, kako može sudac Županijskog suda, predsjednik suda reći ja bih bio, da sam bio tamo bio bih u masi i vikao bih bu Vladi. Kako to može reći? I to zato što je ta Vlada onoj nekoj drugoj ne bi sigurno bio. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Nadica Jelaš, replika. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Vukšić, moja replika neće imati puno veze s točkom dnevnog reda, ali ima s onim što ste vi u svojoj raspravi izrekli govoreći o izvještaju predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. Dakle, izrekli ste zaista puno toga, puno kritika, puno pojedinačnih slučajeva. Po ne znam koji puta ste, a to me je zapravo zasmetalo i danas kao i u nizu vaših rasprava posljednjih mjeseci. Dakle, spomenuli ste između ostalih obmana u Hrvatskoj i onu o stabilnim bankama i najboljem guverneru kao čimbenicima financijske stabilnosti u RH. Dakle, danas Rohatinskog nazivate obmanom a slušajte što je kad je Rohatinski proglašen najboljim guvernerom na svijetu pisano o njemu. Dakle: "U više sam navrata ponavljao da su potezi Rohatinskog jedini ispravni putokaz u monetarnu stabilnost ali ne zato što iznimno razumijem sve zakonitosti monetarne politike već zato što sam vjerovao Rohatinskom, zato što sam u njemu prepoznao autoritet prije the bankara, prije Svjetske banke i MMF-a koji danas uče kao i ostali bankari u ostatku svijeta od najboljeg guvernera i najboljeg bankara na svijetu od Rohatinskog. Taj potencijal i to znanje Željka Rohatinskog su prepoznali mnogi, ali su se ipak kao i uvijek do sada priklanjali moćnicima. Crvene li se sada zbog toga?" Morali ste ovo prepoznati jer ovo ste napisali vi. Dakle, ovo je primjer kako god hoćete kako čovjek evoluira, ali može biti i primjer pretjerane kritičnosti u raspravama. Vi odlučite. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Jelaš, mene nije sram priznati kada sam u krivu. Ja sam isto tako bio jedan od onih ljudi koji ponavljam koji se zalagao za to da direktor HRT-a postane čovjek koji je postao. I poslije toga kad sam vidio da sam pogriješio ja sam se javno ispričao za ovom govornicom. I javno se sad ispričavam za ono što sam pogrešno, što sam bio zaveden jer sam kasnije vidio na politici da je to loše, a vi branite neobranjivo. Ja sam u tom trenutku, ali ja sam spoznao da je to neobranjivo jer od tog trenutka kad sam ja napisao građani sve lošije i lošije žive, sve lošije i lošije žive. A vi i dalje branite tu politiku. I dalje ustrajte na tome da treba čuvati vrijednost kune i da treba čuvati jedino cijene i da Središnja banka treba skrbiti samo o tome. I dalje inzistirajte na tome da budu stabilne banke i da su one jamac sigurnosti u Hrvatskoj i stabilnosti, a građani mogu potonuti na samo dno. Pa imamo stabilne banke, stabilni HNB i najboljeg guvernera na svijetu, ali imamo nestabilan sustav i nesretne građane koji su mi da, svojim primjerima u razgovoru s njima otvorili oči kako žive i kako su živjeli i što im je sve učinjeno. A niste pročitali recimo moje obraćanje ispred HNB-e istom tom guverneru, pročitajte to isto tako. Hvala lijepa. Idemo u daljnju raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegice Križanić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti za 2013. godinu. Radi se o obvezi na osnovi Zakona o sudovima koji je ovaj saziv donio 2013. godine u mjesecu ožujku. S obzirom da je zakon donesen na samom početku 2013., a obveza se odnosi na podnošenje izvješća o stanju sudbene vlasti za prethodnu godinu očekivali smo da ćemo još u tijeku 2013. raspravljati o Izvješću sudbene vlasti za 2012. Međutim, to se nije dogodilo već smo tek u listopadu prošle godine dobili izvješće za 2013. godinu. Naša očekivanja u tom pogledu premoštena su na način da smo u ovom izvješću dobili usporedne podatke u pojedinim segmentima za za 2012. i 2013. A kako su pred nama određene izmjene Zakona o sudovima koje su prošle prvo čitanje i predviđaju podnošenje izvješća za prethodnu godinu do 31. ožujka tekuće godine za očekivati je da tu više neće biti nikakvih nedoumica. U samoj raspravi 2013. godine o Zakonu o sudovima dosta je bilo otpora pojedinaca iz sudbene vlasti uopće o tome da li da ili ne podnositi izvješća predstavničkoj vlasti iako je zakonska odredba jasno i decidirano predvidjela da Hrvatski sabor neće raspravljati niti zauzimati stajališta o stanju pojedinih sudskih predmeta ili o radu pojedinih sudaca, niti će na drugi način dovoditi u pitanje samostalnost i neovisnost

predvide mehanizmi za unapređenje funkcioniranja sudbene vlasti, mehanizmi kako dodatnim osiguranjem ostvariti uvjete za nesmetan, nezavisan rad sudbene vlasti i pronalaženje dodatnih mehanizama da budemo što bliži ostvarenju suđenja u razumnom roku kako smanjiti koruptivne rizike i kako svime time povećati povjerenje naših građana u sudbenu vlast. Htjeli ne htjeli povjerenje javnosti u sudbenu vlast i nije baš na visokom nivou što je u golemoj većini slučajeva neopravdano ali rasprava kao što je ova može samo pomoći da u otvorenoj raspravi s jedne strane podastremo sve rezultate koje je unatrag nekoliko godina sudbena vlast postigla, kao što je na primjer rješavanje starih predmeta, a s druge strane da vidimo koji su to objektivni problemi sudbene vlasti da na optimalan način ispuni svoju ustavnu ovlast. I na tom tragu, a i zbog sveobuhvatnosti izvješća klub SDP-a podržat će ovo izvješće. S reorganizacijom sudova počelo se još 2007. godine i u razdoblju od tada do danas učinjeni su značajni pomaci, prvenstveno na rješavanju starih predmeta. Da li u tom dijelu možemo biti do kraja zadovoljni? Postotak riješenih starih predmeta tada i sada naprosto je neusporediv, ali još uvijek ima dosta predmeta starijih od 3 godine, a gotovo je nedopustivo da imamo i onih starijih od 10 godina. Naravno da ne možemo time biti zadovoljni. Po prirodi stvari onaj koji se obrati sudu da zaštiti bilo koje svoje pravo, a tu zaštitu ne dobije ni nakon proteka 3 godine, a da 10 godina i više ni ne spominjemo zasigurno ne dobiva pravnu zaštitu. Mnogo toga je zakonski poduzimano da se rasterete sudovi, počev od ovršnih do ostavinskih predmeta i to je naravno dalo rezultate. Reorganizacijom sudova kako od 2007. kada je spojeno 95 sudova tako i zadnjom reorganizacijom donošenjem Zakona o sjedištima sudova sve je to na tragu rasterećenja sudova i naravno da je dalo rezultate ali taj posao nije gotov. Optimalne rezultate trebala bi dati ravnomjernija opterećenost sudaca sudskih predmeta na tragu čega je bila i zadnja reorganizacija. zakonska rješenja koja su donesena prošle godine, a bila su na tragu rješavanja problema različite opterećenosti sudaca koja utječu na duljinu trajanja postupaka, različita sudska praksa koja se rješava specijalizacijom koja je moguća u većim sudskim sustavima itd., itd. uvjereni smo da će dati daljnje pomake u unapređenju ove odgovorne dužnosti kao što je sudbena vlast, a samim tim i snažniju pravnu zaštitu našim građanima. Iz izvješća je vidljivo da je Vrhovni sud RH posebnu pažnju posvetio praćenju kretanja starih predmeta radeći to 4 puta godišnje. I kao što sam već navela unatrag 9 godina broj neriješenih starih predmeta je u stalnom padu. Slažemo se s ocjenom da je to zadovoljavajuće ali i da ima prostora za poboljšanje. Kao što na tu činjenicu ima utjecaj stalno praćenje uvjerenja smo da će i zakonska odredba prema kojoj je na sudu drugog stupnja moguće ukinuti presudu prvog stupnja samo jedanput isto tako pripomoći smanjenju starih predmeta. Ne bih se složila sa raspravom prethodnika kolege Vukšića u kojoj je naveo da se iz ovog izvješća ne vidi ama baš ništa. Iz ovog izvješća se vidi puno toga, samo ga treba čitati i na malo drugačiji način pa usuđujem se reći i između redova. A kako, to ću sada Svi ćemo se složiti da statistika mnogo toga može otkriti ali i sakriti. Ali i to da se čita onako kako u određenom trenutku nekome odgovara. Zato ja kad gledam statistiku sudova najviše volim preračunavati koliko je koji sudac riješio predmeta. Tu nema postotka, tu su sljedeći podaci: sud, broj sudaca i broj riješenih starih predmeta. To je odraz rada sudaca većeg ili manjeg za istu plaću. Kada gledamo neriješene građanske predmete općinskih sudova raspon je od 345 do 612 predmeta po sucu. Dakle, imamo općinske sudove u kojima je po sucu riješeno 612 predmeta, a imamo općinske sudove u kojima je po sucu riješen 345 stari predmet. E tu je posao i naš i sudbene vlasti. To nije zadiranje u sudbenu vlast, to je pronalaženje mehanizama a što je zadatak i sudbene i predstavničke vlasti da se za istu plaću radi jednakim ili bar približnim zalaganjem i radom. Isti zaključak može se primijeniti i kod trgovačkih sudova. Potpuno se slažemo da je neodrživo da u jednom trgovačkom sudu sudac opterećen sa 125 predmeta, a u drugom sa 365 predmeta. je isto tako činjenica da u sudu koji je opterećen s manjim brojem predmeta po sucu u 2013. riješeno 290 predmeta, a u sudu s većim opterećenjem po sucu riješeno 369 predmeta. Pa dolazimo do zaključka da onaj sudac koji je imao više predmeta u radu radio više nego onaj koji je imao manje predmeta u radu. A u izvješću možemo vidjeti o kojem se sudu radu, o kojem trgovačkom sudu i u konačnici o kojim sucima. Istovremeno nam je broj starih predmeta u trgovačkim sudovima u odnosu na 2012. porastao sa 6400 na 6661 i porastao ukupan broj sudaca koji su rješavali te predmete. Istom lupom rad Visokog trgovačkog suda uvelike je smanjio broj riješenih i povećao broj neriješenih predmeta. Iako se smanjio broj sudaca radili su manjim intenzitetom nego 2012. godine. 2012. je po sucu riješen 278 predmet, a 2013. 231 sa manjim brojem sudaca. Usuđujem se reći da suci u 2013., govorim o Trgovačkim sudovima, radili istom intenzitetom kao i 2012. i riješili po sucu 231 predmet kao što su to čini 2013., riješili bi još dodatnih 1391 predmet. A isto se može primijeniti i na sve sudove pa i na Vrhovni sud RH koji je sa istim brojem predmeta u 2013. riješio 200 predmeta manje nego 2012. godine, a kod građanskog odjela je po sucu riješeno šezdesetak predmeta manje nego prethodne godine sa istim brojem sudaca. Veliki pomak je učinjen na praćenju predmeta u kojima je nastupila ili prijeti zastara. Ako se prati podatak da je 2007. zastarjelo 687 predmeta, 2012. 207 a i 2013. 58 brojke govore same za sebe. Dakle, što se tiče zastare i radi se o kaznenim predmetima, prema tome ne mogu se složiti sa ocjenom da se treba vidjeti ako je neki predmet zastario da li je manje vrijedan ili nije manje vrijedan što u kaznenim predmetima ne možemo tako gradirati predmete. Tu je svakako načinjen značajan iskorak. Učinjeno je gotovo sve, naravno da može i više, na rasterećenju Županijskog suda u Zagrebu koji ima najveći priljev predmeta u Hrvatskoj, najveći udjel neriješenih predmeta i najviše neriješenih predmeta po sucu kao i kod Općinskog suda Zagreb. Na tisuće predmeta iz nadležnosti tih sudova delegirano je drugim sudovima. Nadamo se stoga da će izvješće za 2014. dati rezultate svemu tome kao i reorganizacije sudova. Sve u svemu u ovom cjelovitom izvješću mogu se vidjeti znatni pomaci s jedne strane, a s druge strane sasvim je razvidno da su detektirane neuralgične točke. Pozdravljamo da se poseban naglasak daje na praćenju zaostataka, na rješavanju starih predmeta, na potrebi edukacije kadrova i općenito na unaprjeđenju sudova i stoga će klub SDP-a podržati ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana kolegice. Imao replike. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice vi ste iz ove statistike koja je navedena u ovom opsežnom izvješću proizveli određene suvisle i logične zaključke, dakle odredili i neuralgične kako ste rekli "točke". Međutim, ono što me ponukalo javiti se za repliku je onaj rok od 3 godine koji ste spomenuli koji se spominje za suđenje u razumnom roku i gdje se taj rok smanjuje iz godine u godinu, Dakle s obzirom na rješavanje tih slučajeva. pri tome ste spominjali i one slučajeve gdje se radi o ovrsi, samo da spomenem ovako što bi rekli imam i osobna saznanja o tome da se npr. u jednom sudu u Dalmaciji ovrha vodi 8 godina recimo u Šibeniku koja je završila dražbom koja je naprasno prekinuta bez obrazloženja i vodi se i dalje postupak, evo recimo u sudu u Šibeniku. A u jednom istarskom sudu dakle u Istri 8 godina traje sudski postupak a vrijednost spora je 8,5 tisuća kuna vrijednost predmetnog spora. Doduše ova u Šibeniku je 6 milijuna, ali svejedno 8 godina da ne dođe do pravde i do svojih novaca ili bez obzira ishod i tko je kriv tko prav, i pravdu ali bi postupak zaista ovršni koji je završio dražbom, ja mislim da bi trebao biti okončan nakon 8 godina. A evo posljednja odluka iz siječnja produžava taj rok opet na suđenju u Šibeniku. Jedan slučaj gdje je stranka iz Slavonskog Broda. Hvala lijepo. Hvala vam. To vam je i kao kod kolege Vukšića kad kaže ostavinski postupak traje 20 godina. Ne traje ostavinski postupak 20 godina, ne vjerujem niti da ovdje ovršni postupak traje 20 godina. Radi se o tome da su to postupci u kojima vrlo često dolazi do spora među strankama da li je tražbina, nije tražbina, da li je nešto ostavinska imovina ili nije pa se onda ti postupci prekinu i vode se parnice dok se utvrde sporna pitanja jel se niti u ovršnom postupku niti u ostavinskom postupku mogu provoditi sporna pitanja. Dakle, ne mogu vam jednoznačno na to odgovoriti. Zasigurno nije dobro za bilo kojoj oblik ostvarivanja pravna zaštite ili svoga prava kao što je ostavinski postupak nešto što traje puno godina gubi svoju smisao, ali je pitanje da li se samo radi o jednom postupku, da li je bilo spornih pitanja i da li su radi toga vođene parnice. Ono što sam spomenula i u svojoj raspravi i smatram da je svakako i utjecat će te i na takve postupke je da smo predvidjeli da se od presuda prvog stupnja u parničnom postupku može ukinuti samo jednom, ako postoji i druga žalba tada će trebati se provesti određeni postupak na drugostupnom sudu i donijeti pravorijek i to zasigurno utjecati na duljinu trajanja postupaka. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice Fabijančić-Križanić, podržavam vašu raspravu a posebno u onom djelu kada ste govorili da bez obzira na problematiku koja je prisutna dakle na svim razinama naših sudova da su određeni pomaci učinjeni. Dakle, ne možemo reći da je cijelo sudstvo ne valja i da sve što se radi nije dobro. Međutim, ono za što se osobno zalažem ako svi težimo funkcionalnom pravosuđu i ako hoćemo da naše sudstvo kao jedno od važnih stupova državne vlasti bude funkcionalno mi smo zaduženi svi da osiguramo financijska sredstva da taj proces bude krajnje uspješan. Ne možemo tražiti smanjenje broja predmeta, ne možemo tražiti ujednačavanje sudske prakse ako nemamo dovoljno educirane niti informatizirane suce, ne možemo tražiti odgovornost naših sudaca ne samo prema nama u Parlamentu nego prema našim građanima, ali postoji odgovornost prema institucijama EU. Mi smo sada u međuvremenu postali zemlja punopravna članica EU. Pa onda kada govorimo o državnom proračunu, a u isto vrijeme donosimo nove zakone i tražimo reforme onda to sve skupa moramo uskladiti, inače nećemo biti na dobrom putu. Imamo jedan primjer ovdje iz izvješća da smo u rujnu 2011.godine pokrenuli pitanje po zakonu uvođenja dužnosti ravnatelja suda. Ta dužnost ravnatelja suda dakle odvajanje onih administrativnih poslova od ovih sudbenih je dobrodošla ako hoćemo uvesti tzv. menadžment u sudstvo da ipak to sudstvo na nešto liči, a nismo osigurali provedbu niti u jednom sudu da imamo ravnatelja suda. Dakle ako već neke stvari donosimo i želimo modernizirati sudski proces onda moramo u isto vrijeme osigurati sredstva za to inače je ovo izvješće samo statističko izvješće koje nam daje određene podatke i ukazuje na probleme, ali mi ne osiguravamo kao Parlament financijska sredstva ili Vlada kao vlada da bi to sve skupa zaživjelo u stvarnom životu.

došli do optimalnog funkcioniranja sudbene vlasti potrebno je osigurati sredstva iznalaženjem rješenja kao što je ravnatelj sudske uprave. Koliko se sjećam da smo zakonom predvidjeli i kada će on stupiti na snagu, dakle ta odredba još uvijek nije stupila na snagu i vjerujem da će do tada biti i osigurana sredstva da smo upravu radi toga, radi prilagođavanja same sudbene vlasti i radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava Hvala i vama. Poštovani zastupnik Ante Sanader, replika. Pozdravljam predsjednika Vrhovnog suda. Kolegice govorili ste o reorganizaciji sudova i vaša konstatacija je da smatrate da je to dalo dobre rezultate. Mislim da ni ona reforma iz 2007.kao ni ova nova ne mogu govoriti da su dali dobre rezultate. Kada govorim iz lokalne sredine kod mene u Kaštelima ukinut je sud i dobro da je sud ukinut institucija i da se to spojilo to splitskom sudu, ali nema nikakve logike da se i suci fizički premještaju, to je mala udaljenost, a građanima smo stvorili velike probleme i troškove. Ovi iz Zagreba kada to gledaju i donose odluke sigurno da ne vide lokalne probleme i da ne vide potrebe građana. Nikakve logike nije bilo da se fizički suci premještaju. Sud se mogao spojiti zbog troškova, administracije, predsjednika sudova, ali da se suci fizički premještaju i da onda građanima stvaramo nove troškove. Nema autobusne linije do novog suda, pa oni moraju preko tri autobusne linije dolaziti do suda ili ukinuti Imotski sud pa ga prebaciti u Sinj, nikakve fizičke veze ne postoje. A danas u vrijeme modernih tehnologija u vrijeme kada se može preko skypea koji svaki srednjoškolac ima do modernih tehnoloških sredstava komunicirati sa sudovima, onda sigurno ne možemo reći da je ta mjera donijela dobre rezultate odnosno donijela je nezadovoljstvo građana. Mi smo ovdje ipak zbog njih i zbog njihovih troškova. Zato se ne bih mogao složiti s vama. Apelirao bih na predsjednika i na sve one koji se bave s tim da dovedu u situaciju da institucije dovedemo građanima. Jučer smo pričali o željeznici pa smo rekli propadaju linije, ukidaju se linije, normalno jer se građani prebacuju svi u 4 hrvatska grada i na taj način ukidamo ukupno interes i mogućnost građana živjeti u ovim sredinama van 4 velika hrvatska grada. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana kolegica zastupnica Vesna Fabijačnić-Križanić. Hvala lijepo. Pa i ja i dalje ostajem kod toga kolega Sanader da je reorganizacija sudova donijela dobre rezultate. Ne mogu se složiti sa time da ja ne znam koliko je godišnje predmeta bilo u tadašnjem u tadašnjem općinskom sudu u Solinu, ali s obzirom da sam svojevremeno radila u pravosuđu usuđujem se reći da je to bio toliko mali broj predmeta da je taj sudac bez obzira na građane Solina imao u radu za istu plaću kao neki sudac koji ima ja vjerujem da ovaj godišnje nije imao više od 70 ili 80 predmeta, ne opravdava troškove koje ima jedan cijeli sud. Jel sud nije samo sudac, sud je onda i računovodstvo i obračun plaće i sve ono prateće što dolazi oko toga. A broj predmeta na jednu cijelu godinu ne obuhvaća niti veliki broj građana pa samim time niti velike troškove, A treća, ako dolaze u veći sud on je specijaliziraniji, on je stručniji, vjerujem da ćemo se svi složiti da jedan sudac danas ne može biti jednako kvalitetan i u ostavinskom i u parničnom i u kaznenom i u svim vrstama predmeta kao što to može biti u većem sudu gdje se sa određenom vrstom predmeta određeni suci bave. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. I zadnja replika, poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Fabijančić potvrdili ste da ste radili u sudu i iz vaše je rasprave vidljivo da stručno ste u tom dijelu svakako prisutni i rekli ste da treba rasprava i o ovom izvješću od 2013.da treba unaprijediti to stanje i u tom dijelu sam suglasan. Ja ne vjerujem da će moja replika nešto posebno doprinijeti tome iako bi imao i ja dosta primjera reći o tim pojedinačnim slučajevima i o onim mojim o kojima ja govorim OPG-ima i poljoprivrednicima, ali neću o tome. Ja sam primijetio vaš … isto što i kolega Sanader ovo da je reorganizacija, spajanje kako god zvali, da je unaprijedila, napravila, poboljšala. Možda, ajmo reći u tehničkom dijelu možda u nekim sredinama itd. ali ja iz sredine iz županije koje dolazim nisam te dobrobiti, nismo te dobrobiti primijetili. Posljednji, da ne govorim o onoj gruntovnici u Đurđevcu koja je ljude na neki način dislocirala i otežala im je, to je jedno. Ali posljednji najdrastičniji primjer su sudovi za mladež o čemu sam ja govorio puno u ovom Visokom domu. U Koprivnici je napravljena Palača pravde, objekat 30 milijuna kuna vrijedan koji osigurava sve uvjete. Nema sud u Varaždinu nema uvjete nikakve takve kao što ima u Koprivnici. Druga stvar, sud za mladež u Koprivnici jedan je od najažurnijih, jedan od najažurnijih je u državi, najbrži. I dakle daje brzo, učinkovito, u roku mjesec dana rješavanje. Rješavanje dakle predmeta što je naravno na dobrobiti …/Govornik se ne razumije./…. Sa novim ustrojem prijedloga, ustrojem se predlaže da se sada idu ovih 100 km iz udaljenih dijelova. Pa koje je to pravedno suđenje, pravično nametanje troškova onim najmlađima, pratiteljima i svima ostalima? To ne doprinosi brzom i učinkovitom, naravno niti pravednom suđenju. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Kolegica nosi cijenjeno prezime Fabijančić-Križanić a ne Fabijanić.

Ali s obzirom da kolega Milinković sjedi do kolege Šeksa koji je samnom vrlo često na Nacionalnom vijeću pa još uvijek mi brka prezime onda se ne čudim. sudovi za mladež u Koprivnici rekli ste kolega Milinković su vrlo ažurni. Pa jel' su te poslove radili sudovi ili suci? Pretpostavljam suci. Dakle ako je sudac ažuran i ako dobro obavlja svoj posao onda je sasvim nebitno da li sjedi u Koprivnici ili u Varaždinu. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Nikola Vuljanić. Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine predsjedniče Vrhovnog suda. Izvješće koje smo dobili obiluje statističkim podacima, ti statistički podaci su, ja pretpostavljam točni, ne pretpostavljam, točni su, ne mogu drugačiji ni biti i iz njih se stvarno mogu izvući kojekakvi zaključci ako čovjek kombinira brojke. Koliko je tko ažuran, koliko je koji sud smanjio zaostajanja, koliko brzo se rješavaju predmeti. Međutim naravno iz tih brojki se ne vidi ono što je ključno za sud, kakve su te presude. Da li je sud pravedan, da li su građani zadovoljni tim sudom, to se naravno ne vidi i ne može se vidjeti. Naime, koja je uloga sudstva? Građanin, čovjek, pojedinac se pred državnom vlašću osjeća malen. Neminovno, vlast je ogromna, ima sve što ima, čovjek je malen i ovdje građanin teško se može i probiti na bilo koji način u zakonodavnu vlast i onda mu preostaje ta izvršna vlast koja bi trebala biti bedem očuvanja prava i pravde za pojedinca, za građana u sudaru sa državom, u sudarom sa vlašću, u sudaru sa moću, u sudaru sa bogatstvom i tome slično. To se trebamo pitati da li naši sudovi to rade. Ako rade onda su dobri, ako ne rade onda nisu. Poduzeti koraci reorganizacije sudstva su naravno dobri koraci, smišljeni i ovdje odobreni konačno u ovom Saboru i ministarstvo ih je predložilo, posložilo, obrazložilo, sudski sustav ih prihvatio. Dobar je smjer. Dobri su potezi i dobre su namjere. Nažalost često te vražje dobre namjere popločavaju put na jedno mjesto dole ako iza njih ako iza njih ne stoje opet pošteni potezi. Dakle ako se sve radi samo zato da se udovolji forma zakonodavna i svaka druga koju smo ovdje donijeli a ne zato da bude više pravde u društvu onda su ti potezi naravno promašeni. Sudbena vlast je, piše unutra nezavisna i samostalna. Nezavisna od koga? Pa od politike valjda. Nema od koga drugoga, velikog biznisa eventualno, to se najčešće javno i ne vidi kolike su veze sa velikim biznisom, veliki biznis zna to organizirati tiho. Ono što se vidi u javnosti jeste nezavisnost sudstva od politike. I kada se pojave slučajevi da je to upitno ili čovjek eksplicite iziđe van pa kaže pa ja jesam za ovu političku opciju sada u 10 ili 12,15 ja sam građanin i ja ću sada zastupati tu političku opciju. U 1, u 1 sam ja sudac, imam tamo raspravu. Tako stvari ne mogu funkcionirati. Ljudi koji se hoće baviti jednim dijelom vlasti političkim ovim zakonodavnim ili izvršnim neka se bave ali ako su trenutačno u drugom dijelu vlasti onda im je to zabranjeno i morao bi biti zabranjeno kao što je nama zabranjeno komentirati nepravomoćne sudske odluke. Zašto? Jer bi time kao političar i ajde recimo premda ne znam koliko ja to sada imam utjecaja da utječem na nekog suca, ali recimo utjecali bi na nezavisnost suca ali isto tako sudac ne može davati političke izjave u svojoj nekakvoj predizbornoj kampanji ili ne znam šta raditi. Tu se brka temeljno načelo liberalne demokracije, trodioba vlasti. Svatko može malo i na onu drugu stranu. Toliko o nezavisnosti. Suci su samostalni u donošenju odluka. Da li na njih utječu neke društvene konvencije ili eto važnost osobe kojoj se sudi ne znam točno, ali vidim da za jadnika koji navuče čarapu na glavu i uđe u kladionicu i pobere 20 000 kuna vrijedi da ode dvije godine u zatvor za tešku pljačku što je sasvim ok, u redu. Navukao je čarapu, ušao je s pištoljem u kladionicu i to je u redu presuda. Ali kad ministar pogoduje premijeru u prodaji nekakve zgrade i tome slično i ošteti državu za 100-tinjak milijuna onda se nađu onda se nađu olakšavajuće okolnosti i on određeno vrijeme guli krumpir ili se bavi takvim nekakvim poslom. E sad koliko su ti suci samostalni za ovog prvog mogu povjerovati, za ovog drugog ne mogu. Naime, suci nemaju samostalnost ponašati se kako žele, biti samovoljni. Gledamo nekakve američke serije, Amerikanci su Amerikanci, oni žive u Americi i nek rade kako Amerikanci rade, kod nas suci nemaju pravo provoditi samovolju. Suci su samostalni u provođenju zakona koji su ovdje doneseni. Ti zakoni često nisu dobro i svjesni smo toga. Mi smo ovdje donašali zakone koji nemaju niti obavezu ugrađenu unutra niti imaju kaznene odredbe. Zakone bez kaznenih odredbi smo donosili ovdje. Bio sam prisutan, bunio se protiv toga ali eto prošlo. Dakle otežavamo na taj način rad sudovima. Sudovi bi trebali pred sobom imat set zakona koji su jasni, dobro smišljeni, ne bazirani na političkoj volji ove ili ove polovice nego na zdravoj pameti i onda bi im bilo puno lakše i onda bi sa puno više rezona mogli reći e čekajte, ova sudska odluka je potpuno temeljena na osobnom ubjeđenju, temeljena na političkom ubjeđenju ili na vezi sa nekakvim krupnim biznismenom ili ne znam čemu. Ovako je to puno teže. Naime, pravne norme koje smo zapisali u našim zakonima postoje samo u praksi, inače ih nema. Ovo što je lijepo napisano u hrpi papira koje svakodnevno ovdje dobivamo i bacamo poslije toga ili šta već radimo s tim, ne postoji ako nije u sudskoj praksi definirano i ako po tim pravnim normama nije, ajde recimo ako već ne na isti al ono barem na vrlo slični način postupano. Ne može pravna norma bit podložna nekakvom sudskom ubjeđenju ili trenutačnoj volji suca pa da se dogodi da o istom ili vrlo sličnom predmetu dva ili tri suca istog ili bliskog suda donesu oprečne odluke. Nešto ne valja sa sistemom. Suđenje u razumnom roku je jedan od kako to kažu rak rana našeg pravosuđa. Evo ja imam ovdje recimo primjer čovjeka koji je ušao u radni spor prije 14 godina, zove se Zoran Golub, tužio je svog poslodavca za nekakve novce i tako to. 8 godina se ništa nije događalo, nakon 8 godina sud prizna da je slao dokumente i pozive krivom odvjetniku, eto zabunili su se i priznaju oni to i svejedno čovjeku pošalju uplatnicu da izvoli on platiti sudske troškove. Ja sam triput čitao to ne vjerujuć' ali stvar je stvarno fantazmagorična, kafkijanska. Dakle sud je priznao da je kriv, ali ceh ćeš platiti. I sad se nakon 14 godina i dalje nastavlja taj predmet i dragi Bog zna kad će završiti i kako će završiti. Neplaćanje vještaka je jedno vrijeme bio problem, više nitko ne govori o tome, ja pretpostavljam da je taj problem riješen, to je isto nešto što bi trebalo u suradnji izvršne vlasti i sudske vlasti riješiti da se takva, ma dobro mogu slobodno reći sramota ne događa. Ljudi obave posao za državu, za sud, kome svi moraju vjerovati i onda im nitko ne plati. U zadnje vrijeme se sve više i više važnih presuda vraća na niže sudove od strane ili Vrhovnog suda, pa i Ustavnog suda, sa obrazloženjima koja kad se daju i kad ih laik kao ja vidi čini mi se da ta obrazloženja govore da su u presudama bile postavljene nagazne mine, da su presude napravljene tako da nakon izvjesnog vremena se može ako je to politički zgodno i ako je to praktično takva presuda srušiti. Možda se varam, ali takav sam utisak dobio čitajući takve presude u zadnjih par slučajeva. Sustav su ljudi, sustav nije skup dobrih propisa, premda je skup dobrih propisa potreban. Sustav su ljudi i njihova moralna opredjeljenja, njihovo gledanje kako vide sami sebe zapravo. Ako se sudac ne gleda kao uglednu osobu u društvu, sam sebe ne gleda tako nego na kao svemoćnog despota koji u sudnici lupa čekićem po stolu onda je moguće da pleše po stolu i da ne vidi što je tu loše. Jer on sam sebe ne vidi onako kako hajde u jednoj karikiranoj verziji smo gledali ove suce iz Haaga, bez obzira kakvu presudu su donijeli. Ali oni su u tu sudnicu ušli sa dignitetom, ponašali se s dignitetom i ja vjerujem da se tako i izvan nje ponašaju. Mi smo u hrvatskom sudstvu napravili jedan tektonski, ozbiljni tektonski poremećaj devedesetih godina sa čistkom sudaca. Ti tektonski valovi i danas se osjećaju i daju neke rezultate jer smo očito sa onima koji su trebali otići kroz prozor izbacili i one koji su čuvali kako se to kaže stabilnost sistema. Neće to biti tako brzo riješeno ni popravljeno. Očito da je potrebno da generacije ljudi na tim mjestima se promijene, da se dođe do onakvog sudstva kojeg ćemo svi bez ikakve ograde poštivati i uvažavati. Danas to na žalost nije tako. Hvala.

govoreći o nezavisnosti sudbene vlasti sudova onda ste odmah i naglasili činjenicu od koga bi to trebali bit neovisni od politike i to je nadam se da poslije toga ovo navodim baš zato da ne bi kasnije bilo takvih slučajeva. Primjer od 13 godina sjećate se pogibije one dvije šesnaestogodišnje djevojke u Makarskoj kada smo imali obrazloženje presude, imali obrazloženje presude, da evo počinitelj, dakle onaj koji je prouzročio tu nesreću dolazi iz društveno prihvatljive obitelji. To je bilo obrazloženje presude. Pa zar treba govoriti da se radilo, dakle o osobi koja je poklonila bivšem premijeru BMW govoriti je li to imalo veze ili nije imalo veze sa politikom mislim da je sasvim suvišno. Dakle, roditeljima te djece i pokojne Kate Erceg i Ane Andrijašević spomenuti ovako nešto mislim da je samo po sebi uvreda i za njih i za njihovu žrtvu. Prema tome, kad govorimo o neovisnosti apsolutno da i pogotovo ne na način da bude ovisna o politici. Ali opet ću reći, ukazati na pogreške i pogrešne sudske odluke. I ovo je bila pogrešna sudske odluka i dobro je da je javnost odreagirala i da je rekla to je pogrešno. To nije uplitanje u neovisnost sudstva. To je upravo za dobrobit i za stvarnu neovisnost sustava ukazivati na ovakve pogrešne odluke. **Zgrebec, Dragica Točno kolega Burić, kad sam govorio to mislio sam upravo na taj slučaj Primorca i na te djevojke gdje politika i veliki novac su presudili djeci djeci da ih se slobodno može zaboraviti bez kazne. Nećemo ih zaboraviti. Ono što je strašno nije čak ni to da je sudac to stavio u obrazloženje presude. Strašno je što mu se ništa nije dogodilo, ništa. Tom sucu se ništa nije dogodilo kao ni onom sucu koji je rekao vi ste nas 300 godina gazili i zato mi sad možemo donijeti odluku kakvu god hoćemo. Strašno je kad država i društvo nema odgovor na nepravdu nego nastoji zaboraviti.

više nisam sudac. Kad neki kolege ovdje to tako razumiju pa govore određeni sudac je popodne nastupio kao građanin još donekle mogu shvatiti jer nisu očito pročitali europski kodeks za suce niti Hrvatski etički kodeks koji je sastavni dio njihove sudačke dužnosti, ali je posve neprihvatljivo da pojedini sudački dužnosnik ne shvaća da mu je to sudačka dužnost da je stalno sudac. Pa tako i Europski kodeks za suce kaže: "Suci moraju izbjegavati nedoličnosti i neprikladnosti u svim svojim ponašanjima i upravo je to ne radi njegovog ograničenja, nego radi javnog povjerenja. Suci moraju očekivati da su subjekt stalnog javnog nadzora i prihvatiti slobodno i voljno ograničavanja koja mogu drugim građanima biti na teret." Tako i naš Kodeks kaže, upravo Sudački kodeks da sudac mora izbjegavati svako ponašanje koje stvara dojam nedoličnosti sudačkom položaju prihvaćajući i ona ograničenja koja bi se drugim građanima činila opterećujućim.

propise iz EU trebali gledati britanske serije recimo, pa da vide da se suci u privatnom životu koji nije privatni kao što ni ničiji od nas ovdje život nije privatni da se ljudi drugačije ponašaju. Inače je moguće da bilo tko od nas sad iziđe van ovdje pred Sabor i kaže, oprostite ja to sad pričam ovako. Ne? Ja to pričam kao građanin. Ali čekajte, zašto bi mene bilo koji novinar bilo što pitao ako nešto pričam kao građanin, koga zanima što ja mislim? Eventualno me pitaju zato što sam saborski zastupnik, isto vrijedi i za suce. Osnovni vic je u povjerenju, ne može se imati povjerenje da će odlučivati o životu praktično osoba koja se eto ne ponaša u skladu sa građanskim normama. Bez obzira što mi rekli, od malograđanštine smo davno odustali, ali ona rečenica što će susjedi reći je bitna rečenica za pristojnog građana, za svakog od nas, a posebice za svakog suca. Hvala. **Zgrebec, Dragica Kolega Milinović, uključite mikrofon. hvala lijepo. Dobro ste rekli da je bitno je li sud pravedan i je li sudac pravedan. Pa u tom kontekstu ste spomenuli izjavu suca Turudića, pa ja mislim da je on samo s tim stavio još više na dlan svima da preispituju je li njegova odluka kao suca vezana za njegov politički svjetonazor. On, čini mi se da je to dokazao da nije nijedna njegova odluka vezana za njegov politički svjetonazor. I kao što je znano i zadnje odluke njegove kao kao suca su i potvrđene na Vrhovnom sudu. No međutim, spustimo se na lokalnu razinu, ja mislim da se tu ruši ugled suda. Evo spomenut ću jedan sud, neću imenovati, gdje jedna sutkinja vodi postupak protiv jednog portala i onda urednik tog portala, vlasnik tog portala tri tjedna nema kakve gadosti nije napisao protiv te sutkinje, zadnja je njezina slika i je li ovo sutkinja koja se bavi prostitucijom u Gospiću? Evo rekao sam da neću, ali zna se o kojem sudu govorim. Je li ovo sutkinja koja se bavi nekakvom prostitucijom na gospićkom sudu? Ona traži izuzeće svoje u tom postupku. I predsjednica suda odobrava izuzeće zbog toga. Dakle, podlegla je pritisku i na osnovu tog pritiska traži svoje izuzeće. Nepojmljivo! Kao da ja kažem neću ja operirati ženu jednu jer je ona iz SDP-a, ja ne znam hoću ja tu biti realan. Ili, gdje su institucije ostale po strani to je meni nezapamćeno. Ja sam pisao svima od predsjednika države pa do do predsjednika Odbora za pravosuđe koji mi nije odgovorio, jedino je ministar nešto odgovorio. Pazite, na tom istom portalu u drugom postupku piše: "Djelatnici suda: ne možemo raditi zbog pritiska mafije." To je nepojmljivo! Ja javno pozivam i predsjednika Vrhovnog suda da razriješi taj slučaj. I sudstvo, odnosno institucije države na takvu konstataciju reagiraju. da ispitaju sve djelatnike suda, pogledajte, moram ovo ponoviti: "Ne možemo raditi zbog pritiska mafije." Nečuveno! Naravno ovaj novčić ima dvije strane, suci moraju biti zaštićeni u obavljanju svog posla i ovakve stvari su stvari za uhapsiti i poslati da odsjedi malo u istražnom zatvoru dok ne vidimo što se događa. Savršeno je nemoguće suce izlagati takvim pritiscima i onda očekivati da će normalno reagirati. S druge strane naši suci su doživotno na svojim funkcijama i to ih obavezuje ne samo u donošenju pravednih presuda. Jer gledajte pravda i pravo nisu isto. Ali pravo bez pravde je tiranija i besmislica. Pravo bez pravde je fašizam, najveća diktatura. suci su obavezni donositi pravedne presude, a za to ih treba zaštititi. Doživotni mandat, odnosno neograničeni ajde recimo mandat i tu obavezu i tu odgovornost još i povećava naravno. Petar Baranović, replika. ovo izvješće sadrži niz podataka, brojki, statističkih pokazatelja koji naravno ne daju pravu sliku o radu hrvatskog pravosuđa, a kasnije ste i vi i drugi kolege u svojim raspravama zapravo počeli počeli otvarati ali onako diskretno poklopac Pandorine kutije. Ja ponekad nisam baš tako suptilan pa ću kazati moje mišljenje onom što ste vi komentirali potpuno direktno i jasno. Hrvatsko pravosuđe jedan je od glavnih krivaca zbog stanja u hrvatskom društvu danas, zbog dosegnute razine korupcije, zbog nekažnjavanja kriminala ali najveći zločin zbog kojeg je hrvatsko pravosuđe krivo jest percepcija potpuno utemeljena da ovo nije društvo jednakih šansi, da ovo nije društvo jednakih prava i da u ovom društvu kad imate JMBG ne znači da jednako vrijedite kao čovjek koji živi kuću do vas. Niz presuda koje su se događale u režiji hrvatskog pravosuđa u Hrvatskoj zadnjih godina, pa i ona koju ste spomenuli u kojoj je bilo dovoljno biti sin bogatog i utjecajnog oca, pa presuda u kojoj ste spomenuli da je dovoljno bilo biti ministar pa da se za višemilijunske štete dobije smiješna kazna u odnosu na nekog jadnika koji je ne znam u nekoj samoposluzi ukrao 500 kuna. To pokazuje da hrvatsko pravosuđe ima jednu Ahilovu petu, a to je upravo nedodirljivost sudaca, sustav koji je razrađen za konzekvence a koji nema pravu efikasnost da okani suce da se ne ponašaju na način na koji su mnogi od njih, ne svi, pokazali dosad. Hvala lijepa. Kolega Baranović, nije dobro na pojedinačnim slučajevima izvoditi zaključke za cijelo pravosuđe. Mislim da nije u redu kako ste nastupili. Odgovor na repliku Nikola Vuljanić. Pitanje koje je kriv? Pa naravno da je pravosuđe krivo, naravno da je izvršna vlast kriva i naravno da je zakonodavna vlast kriva, naravno da su rađene krive stvari inače nam ne bi bilo ovako kako nam jeste za Boga miloga. Ne bi bilo toliko ljudi na granici siromaštva, toliko ljudi preko granice siromaštva a toliko ludih bogataša po Hrvatskoj i Hrvatska dužna čitavom svijetu. Pa naravno da je krivo sudstvo za to. Sudstvo je trebalo drugačije reagirati na sad ću reći jednu frazu iz nekadašnjih vremena, na one pojave koje imaju negativan utjecaj na društvo kao takvo. Vrlo je jednostavno uhvatiti se jednog zakonskog propisa pročitat ga i reći prema članku 28. stavak 9. takva je situacija. Ali ono što pošten sudac napravi jest da pogleda i kontekst pa ako u tom kontekstu vidi jednog ministra koji je darovao zgradu, odnosno preplatio ju tri puta pa ne može ga osudit na 6 mjeseci guljenja krumpira ili godinu dana guljenja krumpira ne znam koliko se krumpir gulio. Takve vrste nepravda su se događale i ovdje u Saboru voljom jedne od većina, a događaju se i u Vladama stalno inače ne bi bilo toliko predmeta na sudovima da nam izvršna vlast funkcionira kako treba. Dakle, ja se slažem da je sudstvo krivo ali nije samo krivo. Hvala. Kolega Vuljanić, ja sam reagirala na izjavu kolege Baranovića da je sudstvo korumpirano, mogu biti pojedinci korumpirani ali cijeli jedan sustav ne može biti. Kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Vuljaniću, oko dvije stvari o kojima ste dobro govorili jedno je trodioba vlasti a drugo je ujednačenost sudske prakse. Krenut ću od ovog drugog. Dakle, imali smo, i zašto je to važno i zašto je to važno u ovoj raspravi nebrojeno puta spominjati, u jednom iznimno važnom predmetu oko kojeg se cijela hrvatska javnost i oni koji poznaju zakon i koji ne poznaju s pravom okupila je bila odluka sudova u konačnici vezana za Zakon o suradnji u pravosudnim stvarima, u kaznenim stvarima oprostite sa zemljama EU gdje se trebao primijeniti zakon i gdje su dva županijska suda odlučila u istoj stvari zapravo u potpuno identičnim predmetima, različite su bile osobe ali u identičnim predmetima primjenjujući zakon na dva različita načina. Dakle jedni su uzeli u obzir zastaru kao zapreku izručenja a drugi to nije uzeo i onda je naravno u konačnici morao odluku donijeti Vrhovni sud. Dakle, to je važno zašto što to svakog čovjeka koji je vezan za taj predmet ili nije, ali predmet koji je bio tako opće poznat krajnje zbunjuje i na tome moramo učestalo i užurbano raditi jer to naravno izaziva pravnu nesigurnost. I oko trodiobe vlasti, da ako je ustavna kategorija trodioba vlasti i ako, i zakonodavne vlasti ne možemo kritizirati pojedinca koji donose odluke u sudbenoj vlasti onda to vrijedi i obrnuto. Dakle, sva tri stupa vlasti trebaju se u provođenju zakona i u svom poslu držati Ustava RH. laburisti - Stranka rada)** Točno ovaj slučaj koji ste spomenuli, dvije različite odluke o praktično istoj stvari, dvije osobe ali praktički o istoj stvari, mogu biti rezultat dvije situacija. Jedna je da su ti suci bili pod političkim utjecajem, jedan jedne strane drugi druge strane, već kako ide. Drugi rezon može biti da su nekompetentni, da su zapravo ne znaju što sude. Treći koja ja ne vidim u ovoj situaciji, jer se ne radi o našem propisu, da je propis nedorečen. Propis nije nedorečen taj propis je savršeno jasan i čitavom svijetu pa bi trebao biti i nama jasan. Jedno od ovo dvoje je ili su ljudi, loši ljudi došli na kriva mjesta ili su pod utjecajem politike. I jedno i drugo ih diskvalificira za posao koji rade. Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Vuljanić, evo vidjeli smo maloprije intervenciju potpredsjednice Hrvatskog sabora, ne može se govoriti o sudstvu, korumpiranom sudstvu nego pojedincima, a opet s druge strane se kaže da ne možemo govoriti o pojedinačnim slučajevima nego ne znam kako govoriti. Kad se govori o korupciji tad se kaže da je društvo visoko korumpirano, to govore. Znači dojam građana je da je naše društvo visoko korumpirano, dojam građana je da je naše sudstvo korumpirano, dojam građana, to ne kaže da je. o onim sucima koji su zbog toga što su njihova djeca iz dobrih familija oslobađali za smrtne slučajeve. Postoji isto tako jedan vlasnik tvrtke, poznate tvrtke u Zagrebu koji je usmrtio jednu ženu tamo na prilazu prema Mirogoju i koji nikad ništa nije odgovarao. To nije bila u pitanje politika nego novac. Vi ste govorili od čega trebaju biti suci neovisni, trebaju biti od politike i od novca. O ovom slučaju o kojem ja govorim se pisalo bezbroj puta, nitko iz pravosuđa nije reagirao, nitko nije reagirao. Nakon nekoliko godina su se pojavili svjedoci koji su vidjeli, koji nisu možda ni živi bili kad se to dogodilo, taj slučaj. Još se taj slučaj vuče po sudovima. Vrlo je poznati slučaj. Da, suce treba zaštiti od ucjena i pritisaka. Ja ću vam sada reći prije se govorilo o tome da li se ovdje može govoriti o sucima koji su politički obojeni. Može se i mi to imamo pravo jer gospodin Turudić kaže "Ustavni sud je politički obojen i to nije sporno", gospodin Turudić to kaže, evo intervjua. Na N1 televizija t-portal prenosi i slika sa KOlindom Grabar Kitarović i on kaže da uopće nije sporno kada je sudac politički obojan. A jedno od osnovnih pravila je za vjerodostojnost sudačke profesije jest njihova politička depristranost. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nikola Vuljanić odgovor na repliku. Dvije rečenice samo. Pravda ne postoji ako nije jednaka za sve, to je suština demokracije, to je ono zašto smo se zalagali i '70.-tih i '90.-tih i svih godina. da dečki iz komiteta nemaju veća prava nego mi ostali. U našem … je bilo pravilo ako čovjek pronevjeri, direktor pronevjeri, izbace ga iz partije i tu se stvari završavaju, uglavnom ne ide u zatvor, uglavnom. Znam masu takvih primjera. To je bilo ono što nas je smetalo u tom sustavu. Danas se ne ide u zatvor ako imaš dovoljno debeli račun ili si ajde recimo politički slično utjecajan onda možeš guliti krumpir ili ništa. Percepcija korupcije naravno da ne govori o stvarnom stanju, ali govori o nečem što je još opasnije, o tome kako ljudi vide i sudbeni i zakonodavni i izvršni. I možete se vi onda poderati kako god hoćete ako vas vide kao korumpiranog onda ste korumpirani, točka. točka. I zato nemojmo se dovoditi u tu situaciju. kada ste govorili onda sam počeo malo razmišljati jeli to sociološko, filozofsko pa i političko pitanje, dakle radi se o pitanju jeli uzrok ili posljedica društvo nejednakih šansi i društvo u kojem korupcija da kažem caruje i neujednačena sudska praksa, što je uzrok a što je posljedica ili je to zakon spojenih posuda kao što ste otprilike vi dali naslutiti u vašem izlaganju. Osim toga, govorili ste da mali čovjek osjeća se malen, slabašan pred sudovima pa navodim primjer jednog opljačkanog kioska i 20 tisuća kuna robe odnešene i 2, 3 ili više godina zatvora ili robije kako kažu. Da, napisao je i A.B. Šimić "Opomena", kaže "Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda", ali očito tu pjesmu su shvatili dobro u pravom smislu oni koji su opljačkali ili koruptivnim radnjama doveli društvo ili državu ili pojedince u situaciju da izgube milijune, desetine milijuna ili stotine milijuna kuna, oni su shvatili to dobro i danas gule krumpir, dakle upravo ovo što ste rekli čovječe, pazi da ne ideš malen, pa nemoj krasti malo ukradi puno, poučeni valjda Šimićevom iako Šimić na to uopće nije mislio kada je pisao tu pjesmu. Još nešto, volio bih da predsjednik Vrhovnog suda zna da sam na radiju slušao izricanje presude fra Šimi evo konkretan slučaj u kojemu sudac izriče presudu i obrazlaže presudu na ikavici i na lokalnom slengu ili žargonu. Mene zanima kako je ta daktilografkinja ili kako se to već zove stenogram pisao tu presudu? Meni je lipa ikavica ja volim s njom govoriti, to mi je gotovo materinji jezik ali služeno na sudu koliko znam bi trebalo govoriti službenim hrvatskim jezikom. Da, kolega Grubišić pitanje kokoš ili jaje, šta je tu prvo. Ako me pitate za moj politički i osobni stav ja sam uvjeren da se jedna glupost može dogoditi slučajno, dvije eventualno, tri teško, ali pet se ne može dogoditi bez namjere. Ako je danas milijun ljudi u Hrvatskoj bez svojih temeljnih prava od prava na rad, obrazovanje, pravo na zdravlje, pravo na stan itd. to se nije dogodilo slučajno, to smo se valjda tako dogovorili. Ja nisam i protiv toga sam bio od prvog trenutka, ali tako je ispalo. Dakle ne vjerujem da je kokoš prethodila jajetu. Ne vjerujem da se stvari događaju slučajno i ne vjerujem da su takve vrste presuda na sudu uzrok nejednakosti u društvu nego mislim da su posljedica nejednakosti u društvu, društvo nam je rascijepljeno na pljačkaše i opljačkane i tako se i sudstvo ponaša. Zahvaljujem se kolega Vuljaniću. Ja ću se referirati na onu vašu konstataciju da je razum i rok rak-rana pravosuđa, ja množim to mišljenje što se kaže, dodajem još da je vjerojatno i pošteno suđenje jedan od elemenata za stvari koje ću sada pročitati. Naime, mi rijetko govorimo o činjenici da kada ljudi nisu zadovoljni pravdom pred domaćim pravosuđem posežu za Europskim sudom pravde za ljudska prava u Strasbourgu i onda su podaci Od 47 država članica Vijeća Europe pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu Hrvatska se popela na treće mjesto kao država koja koja je tužena. Drugim riječima, hrvatski građani pravdu pred tim sudom traže češće i od državljana Albanije, Turske, Ukrajine, BiH itd. da ne komentiramo nivo demokratskih konsolidacija u toj državi i upoređujemo. Konstatiramo da je 2012. godine pred Europskim sudom za ljudska prava protiv Hrvatske podignuto hiljadu 912 optužnica. U 2011. hiljadu 192 tužbe, u 2010. 990 tužbi, u 2009. 755 tužbi. Većinu tih sporova je Hrvatska izgubila. I ona je tako iz proračuna za naknadu tih, ili plaćanje tih izgubljenih sporova morala 2012. platiti 330 hiljada što je 70% više nego 2011. a bilo bi interesantno vidjeti koliko će platiti u sljedećim nadolazećim izvještajima 2013. i ove 2014. godine jer kakve informacije imamo nije se smanjio obim tuženja

na Europskom sudu za ljudska prava. Najčešće upravo zbog predugačkog suđenja, rjeđe zbog nepravednih i nekakvih presuda. Ali što to govori? To govori da nam ne rade i ovi drugi kraci vlasti. Jer kada ljudi se u svojoj državi nemaju više kome obratiti, ne mogu se više obratiti ni sudu, ni Vladi, ni ministru, ni pravobranitelju, nitko živ ih neće saslušati, nitko živ neće vidjeti da je njemu prošlo 15 godina od dana kada je pokrenuo tužbu, onda ode van. I to je vani gotovo za 6 mjeseci. Pa ljudi moji ne možemo reći da nam je sustav dobar ako se to događa. To jednostavno nije istina. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Vuljaniću vi ste i u svojoj raspravi i u odgovorima na replike često spominjali potrebu ujednačenosti sudske prakse. Dakle rekli ste da je naprosto neprihvatljivo da sudac prosuđuje po svom nahođenju, tako ste rekli a ja dodajem, zaista nije u redu da sudac u Osijeku o istom predmetu prosuđuje na drugačiji način nego sudac u Varaždinu i kolegica kolegica Kosor je navela jedan odličan primjer za kojeg svi znamo upravo u tom smislu. Dakle slažem se manje-više sa svim što ste rekli a mislim da ćemo se složiti i u jednoj stvari. Dakle da je jedna od najvećih prepreka ujednačavanju sudske prakse prečesto mijenjanje zakona. Dakle predsjednik Vrhovnog suda Hrvatin odlično je rekao u ovom svom izvještaju odnosno nazvao je to zakonodavna hiperaktivnost i to ide na dušu Hrvatskom saboru. Iako si zapravo ni mi baš previše ne možemo pomoći obzirom na činjenicu da postoji ta jedna kontinuirana potreba usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom. Dakle zbog stalnog mijenjanja zakona teško je uspostaviti sudsku praksu a znamo i mi koji nismo odvjetnici a ni suci da je zapravo zakonska norma koja se duže vrijeme uspješno provodi u sudskoj praksi ona postoji vrlo kvalitetan izvor prava i jamac prava jer evo pročitati ću kako se ovdje lijepo u izvještaju kaže jer tek praksa jest test pravičnosti i održivosti pojedinih zakona. Posebno je to značajno kada su u pitanju postupovni zakoni jer često mijenjanje pravila postupka doprinosi nesigurnosti u postupanju, uzrokuju dvojbe u primjeni i u konačnici rezultiraju

Mi imamo zakonodavni stampedo, nije to od jučer, to traje već određeno vrijeme. Međutim, u zadnjih recimo godinu, godinu i pol jedna stvar se uobičajila koja se u zakonodavnim tijelima ne bi smjela događati nego izuzetno. Mi sve donosimo po ubrzanom postupku. Sve zakone donosimo po hitnom postupku. Čovjek dobije ovakvu hrpu papira i do sutra trebamo odlučiti o njima. Pa šta mogu odlučiti. Naravno da će pobjeći nekakav feler, naravno da će pobjeći nekakva nešto što ne valja i sutra ćemo imati problema u provedbi i sudska vlast će imati tih problema. Dajte apelirajte na Vladu, pritisnite ih da zakoni ne idu po ubrzanom postupku. Ja osobno glasam protiv svakog ubrzanog postupka osim međunarodnih nekakvih odnosa. Hvala. **Zgrebec, Dragica

I meni je u tom trenutku isto kao i većini kolega su pale na pamet različiti primjeri kada je to došlo do izražaja da je upravo suprotno. I nažalost to stvar ovu percepciju što je kolega Baranović govorio o tome ne samo ovaj slučaj što je kolega Burić spomenuo nego i na Grobničkom polju onaj slučaj koji je malterne sličan. Pa predsjednica suda općinskog na Braču ako se ne varam koja je žive ljude proglašavala mrtvima i takvi slučajevi. Ali sam se javio zbog nečeg drugog. Onoga što ste vi spominjali u svojoj raspravi a to je zakoni bez kaznenih odredbi. Tu je odgovornost naša. I izvršne vlasti koja predlaže takve zakone. Imamo sada situaciju da najčešće su žrtve takvih zakona su oni najslabiji. recimo imate u radno pravnim odnosima čovjek pokrene spor protiv firme, prođe 5 ili 15 godina kako ste vi spomenuli da on ne dočeka nikakvo rješenje, onda ta pravda više nije pravda, onda je ona besmislena, besmislica. To, recimo jedan od takvih zakona je pravo djeteta na prijevoz, besplatan prijevoz do škole. A što ako mu osnivač škole ne organizira to? Nema kaznene odredbe. I imate u praksi situacije da ta djeca koja su najranjivija skupina jednostavno nemaju, njihovi roditelji nemaju šta poduzet. To je isto problem. Neplaćanje Neplaćanje vještaka, vi ste rekli da je taj problem riješen. Kako je riješen, podmireno je za one obaveze koje su već bile ali u budućnosti ti vještaci koji su bili aktivni do sada ma neće više radit, ne žele više radit sa državom, sa pravosuđem jer jednostavno ne mogu se naplatit. Hvala. - Stranka rada)** Hvala. Što sam rekao već u nekom od odgovora tu, nije strašno što su neki od sudaca upali u političke ili financijske škare pa sad više nisu nezavisni suci nego postupaju po nalogu onog gazde koji već je gazda. Strašno je što im se ništa ne događa i strašno je što ljudi u toj struci o tom ne žele razgovarati. To je nešto što se dogodilo ne samo u sudstvu, to se dogodilo u visokom obrazovanju. Ljudi su prešutili, znali su za korupciju, neću se svom kolegi zamjerat, na koncu je ispala afera Indeks i drugi Indeks i ne znam što sve. To da se izoliraju ljudi koji ne zaslužuju bit suci to je na sudskoj vlasti prije svega. A ovo da donosimo zakone koje onda sudac ne zna što će s njim napraviti, pa jučer smo doduše u prvom čitanju jedan takav imali, onaj Zakon o gluhim osobama. Ne zna se koje obaveze nešto napraviti, ne zna se šta se događa ako to ne napravi. I sad šta, čovjek je dobio nekakva prava, obratit će se sudu, a sud će mu reći al oprostite to baš nigdje ne piše. Tako da imate pravo, dobar dio krivnje je na nama odnosno na vladajućom polovici odnosno većini, ono što je više od polovice. Donesu propis, mi se možemo s druge strane potrgat ako smo ga i pročitali, ne možemo na to utjecat. Hvala. Kolegice i kolege, da se dogovorimo za današnji i sutrašnji rad. Danas ćemo raditi još točku 7, a sutra ćemo preskočiti točku 8 jer nemamo predlagatelja pa ćemo raditi točke 9, 10, 11, 12 i točku 29 Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Ne 12 pardon, 11. 12 ćemo idući tjedan. Dakle točke 9, 10, 11 i 29. U ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin. hrvatsko pravosuđe je na neki način sukrivac, nisam rekao jedini krivac nego sukrivac zajedno sa svim ovim drugim sastavnicama društvo za gospodarsko, ekonomsko, socijalno stanje Hrvatske. Samim time i hrvatsko pravosuđe je sukrivac za moralno stanje u Hrvatskoj, kao što je isto tako vjerojatno hrvatsko pravosuđe sukrivac za budućnost pa na neki način i prošlost Hrvatske. Ne znam npr. da je hrvatsko pravosuđe '90.-ih godina odmah reagiralo kako je trebalo reagirati glede Pakračke poljane možda se ne bi dešavalo ono što se dešavalo na marginama Oluje itd. Slažem sa onim što je rekao gospodin Hrvatin da temeljni problem hrvatskog pravosuđa taj hipertrofirani

profesori na sveučilištima itd., itd. Ali se slažem i sa svakim zastupnikom koji je otprilike rekao da ako bi u nešto trebali imati povjerenja onda je to hrvatsko pravosuđe ili bolje rečeno sud gdje nitko ne smije biti ni privilegiran, gdje nitko ne smije biti diskriminiran. Ali šta ćete, imamo sad svakakvih teza pa eto slušamo ih svaki dan, sude pobjednicima i tome slično i onda se dezavuira i ono u što ne bi trebalo ni sumnjati. Predsjednik Vrhovnog suda dužan je jednom godišnje svoje izvješće Saboru i mislim da je to apsolutno u redu. Ovo je prvo takvo izvješće, zato možda ne bi trebalo biti prekritičan. prekritičan. Sabor bi trebao uvijek braniti autonomnost hrvatskih institucija, samim time hrvatskih sudova, ali ne od sudaca stvarati kako bih rekao nedodirljive pojedince. Kada bi netko pogriješio, kada bi netko oštetio npr. proračun ili ne znam šta ili nekoga od nas osobno za 100, 200 ili 500 kn taj bi se loše proveo. Ako sudac svojom presudom nekome uništi, nekome upropasti recimo život, uništi mu karijeru presudom koja će potom biti promijenjena e onda nikome ništa. Jasno, kada bi svatko mogao presuditi točno, ispravno, onda ne bi nam trebao taj drugostepeni sud, a kamoli Vrhovni sud. Međutim, što očekujem? Da se ljude koji su oslobođeni recimo onda naknadno u potpunosti rehabilitira i materijalno obešteti. Mi imamo sad jednu inicijativu da zastupnici, ministri protiv kojih je pokrenut neki kazneni postupak moraju odstupiti. odstupiti. Zanimljivo, to se ne traži za lokalne dužnosnike, to se ne traži za pravosudne djelatnike. Komično je recimo da pred nama da pred nama će uskoro biti novi izborni zakon koji neće onemogućavati bez obzira što se i u ovoj zadnjoj kampanji o tome dosta govorilo, da se pojedinci koji imaju optužnice na leđima, odnosno koji imaju presude na leđima kandidiraju na pojedinim listama. Drugo kad govorimo o ovoj racionalizaciji kao što je netko rekao ja ću isto tako reći i meni je silno krivo, silno mi je krivo da se recimo sud iz Buzeta ili bolje rečeno hajde sudac iz Buzeta preselio u Pazin. Slažem se da se sa racionalizacijom nešto postiže. To što je od 2007. do pisanja ovog izvješća broj sudova smanjen sa 95 ili sa 256 na 161 možda ne znači puno, ali ova tablica na strani 9 govori izuzetno puno gdje se vidi koliko su smanjena sredstva u hrvatskom pravosuđu, strani 14. pardon. Riječ je o nekih 200 milijuna kuna. Naime, 2009.

Znači, troškovi su se smanjili za gotovo 200 milijuna kuna ili da budem precizniji možda 14%. Ono što je pohvalno to je smanjenje broja neriješenih predmeta. 2007. milijun i 32000, 2013. 795000. Broj predmeta po sucu je 1250. To je bitno da se iz godine u godinu smanjuje. 2007. broj predmeta po sucu iznosio je 1448, trinaeste 1250 minus 200. Znači ili ima više sudaca ili se možda manje radi ili se manje zbog krize jednostavno sporimo. Kad govorimo o parničnom trošku, da ne govorim ja sad o ovim tablicama podatke. Mislim da je taj trošak previsok, bezobrazno previsok. To više nitko ne može ni pratiti. Tu se naprosto reketari građane sve u šesnaest i to treba jednom riječju preispitati. Drugo što bih rekao da je često pravda u Hrvatskoj jedna upitna pravda. Za ukradenu kokoš koju je netko prije spominjao, da netko će vam krila ili očerupat će vas ali ako netko digne 202 milijuna ili ne znam koliko kuna e u pravilu nikome ništa ili eura još bolje. Na kokoši država će demonstrirati svoju vjerodostojnost, o.k. ali na milijunima i milijunima eura u pravilu neće. Za kokoš hoće, za servisiranje ne znam sa plaćom od našom recimo milijun eura kredita ništa vam se neće dogoditi. Ako uzmete tu kokoš loše ćete se provesti, ali ako pretvorite pola općine u svoje privatno vlasništvo ništa vam se neće dogoditi. Ali je činjenica da se to ne može učiniti bez sudjelovanja u tome i DORH-a i boga mi suda, a ruku znamo, a ruka ruku mije. Ako uzmete jaje loše ćete se provesti. Ako kupite od seljaka zemlju za jedan euro, pa preprodate to za tri i pol milijuna eura ništa vam se u ovoj zemlji neće dogoditi. Ako uzmete ono jaje, a s druge strane dobijete mito od 200 ili 500 tisuća eura opet nikome ništa. I zato kažem gospodo imamo jednostavno problema i u hrvatskom pravosuđu. Pravda jednostavno nije jednaka za sve. Za istu stvar netko sjedi, čuči u zatvoru, a drugi rade šta ja znam što hoće. A svi se slažemo da je glavni razlog zaostajanja Hrvatske korupcija, nepotizam, medijska kontrola, nečinjenje jednom riječju institucije. Ono što predlažem da se temeljem Zakona o dohotku preispita imovina i plaćen porez za sve zaposlenike kako u Poreznim upravama, kako u pravosuđu, kako u Saboru, u Vladi, među tužiteljima itd. A kad se to napravi e onda neka se ide prema nogometašima, zanatlijama, ne znam ugostiteljima i tome slično. U pravosuđu svi znamo da se vrti velik novac. Onih milijardu i 200 milijuna kuna je marginalno. Ogroman novac. Konačno sva srebra, sva zlata, sve ljudske ljepote ne mogu bit plata tvojoj čistoj ljepoti. Da, malo sam se dekoncentirao, tako i ovdje. Sve bite dali za tu slobodu, to želim zapravo reći. Ali nedavno smo i čitali koje su prihode ostvarivali suci Vrhovnog čini mi se i Visokog trgovačkog suda u radu sa Gospodarskom komorom. Na svoja primanja tu se vrtjelo po 300 tisuća, 350 tisuća ne znam koliko, 250 000 dodatne apanaže. Kako je to moguće? Da li je tome moguće stati na kraj ili doista bi netko i o tome trebao progovoriti. Hrvatskim pravosuđem vidimo da dominiraju žene i to je vjerojatno dobro. Od 1912 dužnosnika žena je 1321, znači muškaraca cirka 600. Od 8822 ukupno zaposlenih u hrvatskom pravosuđu žene su 7275. Znači, nema diskriminacija, a nitko nije viknuo od kolegica o nekoj recimo rodnoj zastupljenosti i u ovom segmentu. Sredstva sam spominjao i ono što je meni jedna tablica upala u oči br. 30 broj predmeta USKOK-a u prvom stupnju za 2013. godinu. I sada samo da povučem paralelu Županijski sud u Rijeci neriješeno na početku godine 10, a u Zagrebu Županijski sud 7 predmeta. Onda vidim broj novoprimljenih predmeta u 2013. Županijskom sudu u Rijeci 140, u Zagrebu 0. Onda ovdje dalje vidimo riješeno 134 kod Županijskog suda u Rijeci koji pokriva Istru, Liku, ne znam Primorsko-goransku županiju, u Zagrebu riješeno 0. Kako je to naprosto **Hrvatin, Branko** Samo ako smijem uključiti se na stranici 34. nažalost tablica 29.

da se to naprosto tako dešava. I za kraj, što reći? Ratni zločini, Haški sud je donio odluku koju je gro građana nije zadovoljno, s pravom. Imamo dojam da je prihvatio sve navode i hrvatske i ove srpske strane osim teza o genocidu. Mi imamo obvezu jedni druge procesuirati sve one zločine koji ne zastarijevaju, bilo da je riječ o počiniocima Hrvatima bilo Srbima. Nitko, ni međunarodna zajednica ne negira da je Hrvatska bila žrtva agresije ali ako je bilo zločina i s naše strane to se mora razriješiti. I što još reći? Da, doista Da, doista mislim da ne treba izražavati, a vidim replike koje će uslijediti, divljenje ljudima pravomoćno osuđenim od Hrvatskog suda. To se naprosto ne radi, to nije dobra poruka nikome, to može biti politička stvar ali mislim da to dobra poruka ne može biti. I ponekad doista, slažem se, netko je spominjao tajming mislim gospodin Matušić za gradonačelnika ako se ne varam dolje Dubrovnika, taj osjećaj kojega su naši suci razvili je naprosto nevjerojatan. On fascinira pa ispada da ljudi u pravosuđu naprosto u dogovoru sa tim pojedincima naprosto određuju što, kada, kako se neki potez može povući i da li se uopće može vući. Kao što je ponekad imao čovjek dojam suradnja između najviših sudaca u zemlji i vlasti tako na lokalnoj razini ispada da je ta suradnja ili ta isprepletenost lokalne vlasti i pravosuđa što zasigurno nije dobro. Replika, Dražen Đurović. da bi bolje za nas bilo da mnoge zakone koje smo u Hrvatskom saboru donosili da se jednostavno nisu ni pojavili u proceduri niti da smo ih mi izglasali da bi zapravo bilo jednostavnije i višestruko sam zapravo imao dojam da mi ne donosimo rješenja nego zapravo u mnogo legislativa iz različitih područja zapravo stvaramo samo dodatne probleme. Pa sjetimo se Zakona o kaznenom postupku koji je već višestruko mijenjan iako nam je struka u više navrata iz raznih aspekata govorila da rješenja koja se donose nisu dobra, nudila su se druga rješenja. Mi uporno, ne vi ili ja ali uporno na kraju saborska većina donosi neka rješenja koja zapravo stvaraju samo probleme onima koji ih moraju provoditi. Ja sam se zaista pitao puno puta zašto se to uopće događa i zašto mi sami sebi na taj način zapravo otežavamo. A konačno, tom legislativom otežavamo zapravo i rad tom pravosuđu. A s druge pak strane kad ste spomenuli ratne zločine pa ja se često podsjetim tog slučaja snimatelja HTV-a Gordana Lederera koji je ubijen 10. kolovoza 1991. godine snajperskim hicem. Detektirani čovjek koji je to izvršio Milan Zorić u konačnici Vrhovni sud je 18. rujna 2002. godine ne znam kako i ne mogu razumjeti jer nisam pravnik ali primjenom Zakona o općem oprostu zapravo tog čovjeka koji je nepravomoćno bio presuđen u potpunosti oslobodio krivnje. Zašto i kako se to događa i na koji način, bilo bi dobro da je Vrhovni sud zapravo puno više takve presude koje su nerazumljive, meni potpuno, a vjerojatno i dobrom dijelu javnosti, malo više iskomunicira, bar to. **Zgrebec, Dragica Potpredsjednik Milorad Batinić, replika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Naime, kolega Kajin kad ste govorili o statistikama tablica 3. stranica 7. i iz te tablice se može generalno izvući gledajući brojke, gledajući statistiku ne uvažavajući samo strukturu predmeta o kojima govorimo onaj trend koji ste kazali da je smanjenja broja predmeta. Međutim, on nam isto tako ukazuje da bi po nekim brojkama jednostavnom računicom narednih 15 godina bilo potrebno da se predmeti svedu priljev riješen. Što svakako niti može sudstvo kao takvo riješiti, tu naravno da će trebati i mi kao zastupnici a isto tako i nadležno ministarstvo. Kazali ste bili isto tako i ne mogu se složiti s time da je sudstvo skupo. Kada pogledamo ovu statistiku broj predmeta u radu ako ne uvažavamo taj dio, ako uzmemo broj predmeta riješenih na godišnjoj razini što je 849 predmeta po sucu, velim ako maknemo strukturu, ako uzmemo proračun znači da je trošak po jednome predmetu 768 kuna, 100 eura. Kada se pogleda broj riješenih predmeta, broj raspoloživih radnih dana jednoga suca znači od 3,5 do 4 predmeta 1 sudac dnevno mora riješiti predmeta. To su fascinantni podaci. Uzmimo samo, velim ne bih želio da uvrijedim suce i predsjednika Vrhovnog suda ali uzmite običnog administratora 4 predmeta što znači riješiti, a sudac se mora pripremiti za raspravu i sve one prethodne radnje koje mora odraditi. Ovo su fascinantni podaci. I činjenica je da li je zaključak ove rasprave da treba povećati broj sudaca? Da, treba. Izdvojiti više novca iz proračuna upravo radi pravde i pravednosti. Upravo suprotno, nisam rekao da je pravosuđe skupo nego sam citirao ovu tablicu na str. 14 tablicu br. 9 gdje sam naveo da 2009. godine za pravosuđe je izdvojeno u državnom proračunu milijardu i 445 milijuna kuna, a 4 godine kasnije 2013. milijardu i 249 milijuna kuna. Znači, smanjio se trošak za tih 200 milijuna kuna ili za cca nekih 14%. Točno je, kao što ste primijetili, u pravosuđu je zaposleno 8822 djelatnika, od tog broja na žene otpada njih ili njih je 7275. A u hrvatskom pravosuđu od 1912 dužnosnika dužnosnika i dužnosnica žena je 1321. Štovani kolega Kajin ne slažem se u vašoj raspravi u onom dijelu u kojem nakon kritike rada sudstva iznosite podatke o spolnoj strukturi odnosno zastupljenosti žena. Po meni je to diskriminatorni pristup jer na određeni način sugerira da bi spolna pripadnost mogla biti dovedena u vezu sa neefikasnosti o kojoj ste pričali u svojoj raspravi. Isto tako držim neprimjerenim podatak na strani 11. ovog izvješća gdje se govori o poteškoćama upravljanju sudova zbog dugotrajne odsutnosti gdje se između ostalog navodi porodiljni dopust. Porodiljni dopust nije nepredvidiv i postoje vrlo jednostavne mjere da se taj riješe zamjene. Hvala. **Kajin, Damir (ID - DI)** Sve mi možete imputirati ali neku, da ja ovdje apostrofiram neku spolnu diskriminaciju to zasigurno ne. Mislim da to nije nitko od zastupnika primijetit, no primijetit ću još jedanput da je koliko preko dvije trećine dužnosnika isključivo žene. Nemam ništa protiv toga ali kao što imamo neke kvote koje ćemo sada uskoro uvesti za naredne parlamentarne izbore možda bi takve principe trebalo uvesti ako je to uopće moguće ne znam i u hrvatsko pravosuđe. Nikakve diskriminacije s moje strane jednostavno čuje./… Aha, kvaliteta, kvaliteta. E onda ćemo lijepo kada govorimo o izborima ići birati zastupnike u izborne jedinice pa da vidimo čija majka u toj izbornoj jedinici crnu vunu prede. Evo, pa onda ćemo doći do najkvalitetnijeg i zastupnika a ne ovako uđuture birati nas sa lista. Znači zalažem se, znači zalažem se da građani biraju svog zastupnika u svojoj izbornoj jedinici vrlo jednostavno i doći će do kvalitete. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo nek sam doživio i to, hvala Bogu da naš kolega Kajin pokazao je onu svoju pjesničku stranu. Ja bih rekao možda bolje da je propjevao danas u visokom domu kad nije pjevao tamo dok je bilo vrijeme. Ali danas je malo simptomatično ovdje u visokom domu da je neka iskrenost nastupila opće, prvo smo čuli jednog kolegu da je on bio zaveden i prevaren, da je zaveden bio i prevaren. E sad čujemo i vas da nije dobro, da nije dobro slijediti ljude koji su bili, ljude koji su osuđeni ili tako dalje. Apsolutno se slažemo u tom dijelu, ali nije dobro isto tako se niti diviti u određenom momentu kad ti to odgovara a onda poslije kad se promjene okolnosti, kad ti to više politički ne odgovara e da osipaš drvlje i kamenje na one svoje. Pa vi ste isto stotinu takvih različitih izjava davali za svoje najbliže suradnike. Pa ste čak u onoj kampanji kad ste za župana bili kandidat rekli ja sam bio čak mali kriminalac, čini mi se u nekoj, tako je pisalo ovdje sam pročitao. Mislim to su malo je nekonzistentnost kako se kaže tim političkim rječnikom. Pa evo jednostavno ja mislim da treba pjevati nekako konstantno isto i u tom smislu evo bi bila moja preporuka. Hvala lijepa.

(HDZ)** Hvala najljepša. Kolega Kajin, vi ste spomenuli čini mi se dva puta u ovom svom govoru i o tome kako treba suditi zločine sa hrvatske strane koje su počinili tijekom ili nakon Domovinskog rata pa se to takav jedan iskaz pridružuje jednoj mantri koja postoji kao da se nije sudilo za one zločine koje su počinili hrvatski državljani odnosno pripadnici Hrvatske vojske ili sa hrvatske strane ono što se kaže. To je naprosto netočno. Imate prvo, u prvostupanjskoj presudi, ne drugostupanjskoj, prvostupanjskoj presudi generalima Gotovini, Čermaku i Markaču gdje se kaže sud konstatira da se ne može tvrditi da Hrvatska nije počinila zločine koji su počinjeni za vrijeme ili nakon Oluje. S druge strane imate odgovor Ministarstva pravosuđa na moje zastupničko pitanje prošle godine gdje se kaže da su sa hrvatske strane za ratne zločine 17% slučajeva u odnosu na 80% onoga što je sa počinjeno u agresiji na Hrvatsku. S obzirom da znamo znamo omjer tih zločina koji su počinjeni, s obzirom da znamo da od 145 ovih masovnih grobnica ako je svega nekolicina odgovarala, s obzirom da znamo da imamo 8 tisuća civilnih žrtava onda prema tome taj omjer naprosto može biti jedino takav da se dosljedno i u puno većoj mjeri sudilo počiniteljima sa hrvatske strane nego što se počinilo onima u agresiji. Podaci u DORH-u to potvrđuju jel ako uzmemo broj ljudi koji je završio u zatvoru onda je četiri puta više sa hrvatske strane završilo u zatvoru nego što je ljudi koji su izvršili agresiju na Hrvatsku. I zato to ne smije postati onaj dio virtualne stvarnosti, ta mantra da postane društvena činjenica. Na tlu Hrvatske bilo je izuzetno puno zločina, bilo je izuzetno puno ubojstava, majke još uvijek traže kosti svoje djece i plaću dnevno nad njihovim grobovima. I svatko tko je počinio, ja tu stavljam naglasak na svatko tko je počinio zločin njemu treba biti suđeno pod jednim uvjetom da je riječ o ratnom zločinu i da on kao takav ne zastarijeva. Svako tko je okrvavio ruke bez obzira što je po nacionalnosti treba naprosto odgovarati. Zahvaljujem. Kolega oni stihovi Himne slobode završavaju "Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti." Tako da malo bolje proučite hrvatskog pjesnika Ivana Gundulića pa ćete bolje znati citirati odnosno recitirati. No, spomenuli ste da sam govorio o timeingu koji je vrlo neuobičajen po pitanju određenih presuda. Ja nisam išao tako daleko da govorim o sprezi suda sa pojedincima koji su optuženi i u prvostupanjskim presudama osuđeni za zlouporabu položaja ovlasti u ovom slučaju bivšeg gradonačelnika Dubrovnika, ali doista je znakovit tajming kada je ročište drugostupanjsko bilo zakazano za 16.prosinca prošle godine gdje je donesena presuda. I doista je nevjerojatno da se čeka dva mjeseca da bi se objavio sadržaj te presude i naravno to sada ulazi u izborno razdoblje. Danas vidimo da je Vlada donijela odluku jako brzo sazivanjem izbora za 8.ožujka, premda je bila najava za 29.ožujka i doista se postavlja pitanje jel to netko doista politički dirigira, s pravom se postavlja pitanje. Treba li znati dubrovačka javnost hoće li birati osobu koja je zlouporabila položaj ovlasti ili nije zlouporabila zavisno o drugostupanjskoj presudi. Ako je zlouporabila na položaj ovlasti onda naravno pretpostavljam da se ni sam ne bi kandidirao takva osoba za pretpostaviti je, ako nije naravno da se treba kandidirati. Ali je nevjerojatno da se čeka 60 ili 90 dana ili tko zna koliko će se dana čekati da se objavi takva presuda koja ima utjecaja na javnost. Ovdje je u pitanju jedan grad od 40 tisuća stanovnika. Dakle sasvim sigurno ne bih išao daleko u tom smjeru da govorim da je to sprega ali je znakovito da je taj tajming očigledno na neki način vrlo upitan.

kada govorimo o tajmingu Dubrovnik, Istra, Zagreb puno toga se jednostavno poklapa, a ja ću isto govoriti o prostoru kojega bolje poznajem, da nije na djelu samo tajming nego sprega vlasti na svim razinama s pravosuđem. Drugo, ako je netko osuđen bilo prvostepenom presudom bilo pravomoćno, nema on što tražiti više u daljnjim kandidiranjima. To je broj jedan i mi moramo nešto po tom pitanju naprosto uraditi. Ljudi ne mogu u takvim slučajevima barem kroz neko vrijeme pojavljivati se u političkom životu i opterećivati taj politički život. U ime kluba HDSSB-a kolega Josip Salapić. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice Sabora. Gospodine predsjedniče Vrhovnog suda RH. Na početku svoje rasprave htio bih još jednom staviti naglasak važnosti današnjega dana i vašeg prvog izlaganja pred Hrvatskim saborom oko stanja u hrvatskom sudstvu i u 2013.godini jer ovaj element rasprave i ukazivanje na eventualnu problematiku, ali i vaši eventualni prijedlozi oko poboljšavanja stanja u sudstvu i u svim razinama sudova može uvelike doprinijeti kvaliteti zakona koje Hrvatski sabor donosi. Na početku ja si ne bih dozvolio taj luksuz da cipelarim i navrnem na sve suce zbog nekih pojedinačnih slučajeva niti da vrijeđam osobno bilo koga zbog nekakvog ponašanja u privatno vrijeme jer ljudi se ponekad ponašaju kao oči, sve vide, a sebe ne vide. Tako da mi ovdje u Parlamentu imamo svega i svačega i ne možemo se mi dogovoriti o etičkom kodeksu ni ovdje u Hrvatskom saboru. tako da ako je neki sudac pojedinac u privatnom vremenu se ponašao kako ne treba to treba staviti njemu osobno na dušu, a ne cijelom hrvatskom sustavu kao cjelini s obzirom na važnost i ulogu sudstva kao jednog od stupova, temeljnih stupova države i upravljanje države. ako si netko s obzirom na ovo izvješće daje za pravo da se konkretizira prema nekim pojedincima ja si to ne bi dozvolio. Ja mislim da je ovo izvješće jako važno, da je ono pokazalo pravo stanje u sudstvu u 2013.godini, a i da nama otvara neke nove smjernice kako bi se i zakonodavac u budućem vremenu trebao ponašati prema propisima koje mi donosimo. Ono što svakako uvaženi predsjedniče Vrhovnog suda treba istaknuti, a to je da ukoliko ovaj sustav povezanosti reformi koji traje ne samo u 2013.godini nego cijeli niz godina i naš sustavni rad na poglavlju 23.za ulazak RH u EU to treba biti to treba biti povezani sustav koji će omogućiti da reforme koje smo mi ovdje donosili i zakonski propisi budu servis sucima u sudovanju i donošenju odluke koje su bitne za stranke u postupku ali i za RH jer ne smijemo zaboraviti da se sve presude donose u ime RH. Tako da sve ovi problemi koji ste vi rekli, a prije svega bi se tu osvrnuo na često ili hiperproduktivno donošenje i mijenjanje zakona kada je u pitanju procesni procesni zakon, Zakon o kaznenom postupku bilo Kazneni zakon, dakle treba imati na umu i to da su se određene stvari u praksi pojavile kao problematične i da su i strane i sudstvo, ali i odvjetnici u postupku ukazali na neke nelogičnosti procesnih zakona. Tako da smatramo da je i taj proces jedan živi organizam kojega treba mijenjati na način da bude prilagođen kako zaštiti interesa države tako i zaštiti interesa stranaka koje se nađu u određenim postupcima. Tu je posebno važno naglasiti i vašu težnju po ovome izvješću, ali i potrebu svih razina sudova, a posebno Vrhovnog suda RH da se istinski teži na ujednačavanju sudske prakse. Ako se pojavljuju slučajevi, tu ću si dati slobodu da navedem konkretan slučaj, a to je predmet Kerestinec i predmet gospodina Glavaša kada se na istoj razini na Vrhovnom sudu o istim činjenicama potpuno drugačije odlučilo. U jednom slučaju je potvrđena presuda, u drugom slučaju je ona ukinuta. Jeli dobro da se Vrhovni sud RH na temelju istih pravnih činjenica potpuno drugačije donosi odluku o istome o tome jeli RH imala status države u vremenu od 25.lipnja do 8.listopada i da se o tome nažalost malo govori, a da u isto vrijeme netko služi 5,5 godina kaznu zatvora na temelju presude koja je donijeta na način da u ovome ne samo da su prekršena ljudska prava nego se apsolutno odstupilo od toga da se u vremenu koje se poslije dogodilo na temelju istih činjenica drugačije presudi. To je problem ujednačavanja sudske prakse ali problem zaštite temeljnih ljudskih prava. U ovome postupku isto tako treba spomenuti i našu odgovornost za procesni zakon koji smo donijeli jer kako je moguće da se u slučaju gospodina Glavaša pojavljuje situacija da netko tko je bio 10 mjeseci u istražnom zatvoru 5 godina u zatvoru nakon ukidanja odluke od strane Ustavnog suda ponovno traži istražni zatvor zbog opasnosti od bijega a u isto vrijeme je svima poznato da je osoba služila zatvor 5,5 godina i da je već bila lišena slobode. Dakle ako ćemo ujednačavati praksu i donositi efikasne procesne zakone onda trebamo voditi računa da to često mijenjanje propisa treba ići na ruku svima, na ruku i strankama u postupku, na ruku interesa države neomalažavajući pravo neovisnosti sudskoga postupka. Dakle treba naglasiti neke pravne činjenice i pravne okolnosti koje se pojavljuju u praksi. Ovo je život, ovo je država, ovo je zemlja, ovo je Parlament i ako nećemo donositi mi zakone koji su provedivi ali u isto vrijeme štititi temeljna ljudska prava onda smo svi pomalo na krivom putu, ponavljam ne ulazeći u neovisnost postupka koji vodite, koji ste vodili i koji ćete voditi u budućnosti. prava svrha ovog vašeg izvješća da ukažemo na probleme a da zajedno i mi sa ove strane Parlamenta, jer mi smo Parlament koji donosi propise pokušamo učiniti hrvatsko pravosuđe funkcionalnim, demokratskim na najvišim pravnim standardima. Zato vas podržavam u namjeri kada ste se u izvješću osvrnuli da s obzirom na reformu koju smo donijeli da se ona u određenom procesu sudskome pokazala kao neefikasna, ako mi smanjujemo mrežu sudova, spajamo sudove a troškovi tog spajanja ostaju potpuno isti, čak možda i veći za stranke. Ako je to zaista tako, jer kada smo raspravljali u Saboru čujemo jedna izvješća od Ministarstva pravosuđa i naš klub je podržao promjenu i reformu pravnog sustava Republike Hrvatske. Ali on što je stiglo iz prakse ako to zaista ne funkcionira onda to treba osim ove razine izvješća staviti u razinu rasprave u Parlamentu da bismo promijenili ono ako se pokaže da nije dobro. Naši bi cilj reforme trebao biti zaista efikasno pravosuđe, umanjiti broj predmeta u zaostatku. Meni je pozitivno ovo što smo od 2005. do 2011. godine od 14 tisuća i 200 neriješenih predmeta došli na 2111 neriješenih predmeta, to je veliki pomak i to se treba priznati. Ono što se treba posebno dati pažnja, nije biti isto sudac u manjim sudovima i u velikim sudovima. Imao sam iskustvo kroz Državno sudbeno vijeće vidjeti da i u toj grani među samim sucima postoje velike razlike kao i u ljudima, kao i kod nas svih, neki su produktivniji, neki manje produktivniji, neki ulažu u svoju edukaciju, neki ne, nažalost nažalost nema dovoljno novca na resoru pravosuđa a ni kod vas da određena financijska sredstva ulažete u edukaciju sudaca. Ali to je jako važno. Nije samo državna škola za pravosudne dužnosnike i pravosudna akademija može obuhvatiti sve ono što stoji pred izazovima koji su pred nama. Nije isto očekivati suđenje u '90.-tim godinama i u 2015. godini. Pred nama su izazovi odgovornosti prema Europskom sudu za ljudska prava, odgovornost sudaca u praksi za predmete koje provode da ne samo da su odgovorni vama kao najvišem sudu, građanima, strankama u postupku nego i sebi samima jer to je određena sramota za hrvatsko pravosuđe kada se veliki broj predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava pojavljuje zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku. ovdje i propise koje trebamo poštovati a iste te propise se zbog razno raznih razloga ne možemo dakle u nekom razumnom roku opravdati ovo što smo zakonom i Ustavom odredili. A u isto vrijeme istina je da postoje određeni slučajevi koji zahtijevaju više pažnje u postupanju. mi smo imali predmet kod nas da je netko 4 godine i 4 mjeseca čekao odluku na žalbu na Ustavnom sudu iako se ne radi o ingerenciji vašoj, radi se o kompletnom sudstvu iako je Ustavni sud izvan kategorija redovitog sudovanja. Mi trebamo voditi računa o svemu posebno kada se građanima Hrvatske, hrvatskim državljanima bez obzira o kome se radilo lišava sloboda kada netko u zatvoru čeka odluku na svoju žalbu više od 4 godine. To nije pošteno, to nije pravedno i to nije pravosuđe za koje smo se ovdje svi sazivi Sabora zalagali. Ono što je i pred vama, mi ćemo sa nestrpljenjem čekati izvješće za 2014. godinu jer došlo je do nekih promena u pravnim propisima i do poboljšavanja zakonskih rješenja a to je da se svi zajedno potrudimo da ovo što vi kažete da je problem Parlament pokuša ispoštovati. Spomenuli ste informatizaciju za ujednačavanje sudske prakse, za praćenje dakle te prakse da ona bude jednaka za sve, jednako pristupna i jednako primjenjiva potrebno je informatizirati sustav. Sva ona rješenja, svih onih 7 točaka koje ste od elektroničkih spisa do elektroničkog praćenja uskočkih predmeta, kaznenih predmeta, kretanja predmeta kod pojedinog suca, kod pojedinog suda, to sve ne možemo ostvariti ako se na odjelu resoru pravosuđa ne osiguraju financijska sredstva. Nije dobro u mjerama štednje bez obzira na financijsku krizu očekivati funkcionalnu državu koja će štititi sve pore društva pa tako i gospodarstvo i poduzetništvo i sudstvo i i onaj drugi aparat državno odvjetništvo i USKOK ako mi ograničavamo financijska sredstva za vaš rad. Koji su to stručnjaci, koji su to suci, koji su to vještaci koji će se uključiti u postupak ako mi kod vas imamo podatke da ste dužni na razinama što općinskih, što županijskih sudova 65 milijuna kuna neplaćenih troškova za sudske vještake, za stručnjake savjetnike koji sudjeluju u postupku. To se ne smije dozvoliti, to jednostavno dovodi i baca ljagu na cijeli sustav. Ne kažem da ste vi krivi i možda i vaš prijedlog da se ubuduće u državnoj riznici osiguraju sredstva da se ono što se plaća taksama i ono što sudovi dakle od sredstava uzmu u postupcima ili naplate od stranaka stave u državnu riznicu da se jednostavno

Isto tako vaš naglasak da se u postupcima koji traju duže od 3 godine postoje i opravdani razlozi za to, bilo u dokaznom postupku, bilo u postupku sudjelovanja dakle vještaka ili materijalnih i sličnih dokaza u postupku, da je to vrijeme od 3 godine kršenje razumnog roka u nekim slučajevima opravdano. Ja bih se uvijek založio, a nadam se da ste i vi takvoga mišljenja da se treba u svakom slučaju voditi računa da se primjena razumnog roka i zbog nas samih i zbog Europske konvencije o o zaštiti temeljnih ljudskih prava ispoštiva do kraja. Odgovornost sudaca za postupke koji imaju i u sudnici i izvan nje, to je nešto što ne može kontrolirati samo Vrhovni sud nego cijeli sustav. Brojni su stegovni postupci bili i u Državnom sudbenom vijeću na temelju propisa koje smo promijenili 2010. tako da one rasprave koje smo čuli da bi se zbog pojedinačnih slučajeva nekompetentnosti sudaca u pojedinim postupcima ili nestručnosti moglo staviti na cijeli sustav u cjelini. Mislim da to ne stoji i da ima i onih koji zaista savjesno i u kratkom roku i stručno rade svoj posao, bilo da je to razina višeg suda ili manjeg, postoje izuzeci. Zato treba uvijek izdvojiti iz te cjeline one koji zaista pripadaju vremenu za kojem težimo da svi pripadaju, a to je moderno sudstvo, pravično sudstvo, sudstvo u duhu i našeg članstva u Europskoj uniji. Zato treba izdvojiti predsjedniče Vrhovnog suda dodatne napore i za edukaciju i za pomoć onim sucima koji su svoje sudačke dužnosti započeli u vremenu ranije, a još uvijek je obnašaju, da im se omogući i mogućnost i financijska sredstva da se educiraju. tako kod ovog većeg broja razrješenja sudaca i imenovanja sudaca, vidjeli smo da je 2013. godine više razriješenih nego imenovanih. Mislim da ne bi bilo loše razmisliti ovdje u Hrvatskom saboru da vratimo propis, da i sudski savjetnici i odvjetnici mogu biti imenovani za suce jer što ćemo učiniti ako smanjimo broj sudaca, ne imenujemo nove. To isto vodi ugrožavanju procesa poslovnoga, a isto tako vodi i opasnosti da se ponovo pojavi problem dugotrajnosti postupaka, neriješenih predmeta, tako da u parlament treba vratiti ono za što smatramo da možemo promijeniti, a da će biti efikasno. Spomenuo sam u svojoj replici i našu želju iz 2011. godine da razdvojimo menadžment odnosno administraciju od sudstva i uvedemo dužnost ravnatelja suda. Mislim da je to bila dobra zakonska odluka i prijedlog i da bi trebali s obzirom da to još nije izvršeno niti provedeno u da bismo trebali na tome poraditi da bi se rasteretili predsjednici sudova i da bi se predsjednici sudova bavili samo ovim dijelom, a to je dio pravosuđa i sudstva, … postupaka, sudaca u postupcima. Jednostavno intencija i želja da se ovaj dio menadžmenta i brige kako izgleda sudnica, da li ima dovoljno informatičke opreme, dovoljno administrativne opreme. Treba voditi računa o tome da to radi ravnatelj sudske uprave i ravnatelj suda. Posebno bih naglasio da kada stranke ulaze u sudnicu, a spomenut ću naš općinski županijski sud u Osijeku koji je pretrpio štete od požara, to je obećano od strane Ministarstva pravosuđa da će ove godine biti u postupku rješavanja, ipak je sudnica ogledalo države, a osim grba na zidu sav taj prostor predstavlja Republiku Hrvatsku i ne smijemo dozvoliti da nam poneke sudnice i sudovi izgledaju ko kokošinjci. Dakle sudac predstavlja Hrvatsku državu, sudi u ime Republike Hrvatske i svaka bi sudnica trebala biti ogledalo države, a ne ogledalo nemara, nedostatka sredstava i nerada. Ja se zalažem za to da u svakoj sferi društva vodimo brigu o tome da oni koji štite interese države, a i stranaka budu adekvatno i prostorno opremljeni, ali adekvatno plaćeni kao suci i kao stručnjaci za ono što rade. Tada će sustav biti puno bolji nego što je on danas. Hvala lijepo. Kolega Salapić, potpuno se slažem sa vašom tezom o često nedorečenim zakonima. Mi evo danas cijelo prijepodne izražavamo dosta kritičnih tonova u odnosu na sudbenu vlast, međutim trebali bi ipak malo pogledati i naš način rada. Prečesto mijenjamo zakone, jedan pravni institut uređujemo u više zakona, jednim zakonom mijenjamo odredbe drugog zakona, često puta i podzakonskim aktima mijenjamo zakone. Dakle donosimo zakone u kojima ima prilično i protuustavnih elemenata. Prisjetit ću vas samo kako smo prošlo ljeto Obiteljski zakon ovdje vrlo žestoko raspravljali, snagom većine ruku je Obiteljski zakon prošao i sad se vi stavite u ulogu jednog suca koji ima vrlo kratak rok upoznavanja sa zakonom, primjena je odmah, ne stigne se educirati. Čuli smo predsjednika Vrhovnog suda da 85% budžeta za pravosuđe odlazi na plaće. Što je sa literaturom, što je sa nabavom zakona? Sve su to pitanja koja moramo ovdje razmotriti kada govorimo o pravosuđu, kada tražimo njegovu besprijekornost, efikasnost, stručnost, i sami na neki način pridonosimo svojim nesavršenim zakonima, svojim evo nedorečenim zakonskim prijedlozima ovakvom stanju pravosuđa kakvog imamo. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvažena kolegice Škare-Ožbolt, pa vi ste najkompetentnija osoba da to komentirate. Bili ste i ministrica pravosuđa, ali i odvjetnica. Zašto sam spomenuo ovaj komentar na prečesto mijenjanje zakona? Osim strane suca … zaštite interesa države, tu su i stranke u postupku i vi ste bili i sama odvjetnica, znate kako to funkcionira. Naši procesni zakoni, ja sam protiv čestog mijenjanja zakona, protiv ovih hitnih postupaka koje smo imali u nekim slučajevima, ali sigurno ako dobijete iz prve ruke iz prakse da su u nekim slučajevima ugrožena temeljna ljudska prava onda nekad hitno treba intervenirati. Spomenut ću samo naš procesni Zakon o kaznenom postupku gdje imamo slučaj koji sam spomenuo da se vrijeme izdržano u pritvoru i vrijeme izdržavanja kazne u zatvoru ne računa u vrijeme dakle ako dođe do ukidanja presude, vraćanja odluke na ponovno suđenje da se nakon što je osoba već ležala u zatvoru mora ponovo vratit u istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Kakav smo mi to proces donijeli a radi se o temeljnom ljudskom pravu lišenje slobode? Je li to instrument koji treba mijenjati ili ne? Ja sam recimo za žurnu promjenu toga zakona, ne zbog konkretnog slučaja nego zbog svih slučajeva koji će doći. Često se nama događalo da da smo ad hoc i zbog ulaska Hrvatske u EU neke pravne propise i Poglavlje XXIII. morali prebrzo donositi, jer nije niti naša stručna javnost, niti pravosudna stručna javnost niti Parlament imao dovoljno vremena zbog našeg cilja što bržeg ulaska Hrvatske u EU. Dobivali smo packe od Europske komisije od kvazi stručnjaka za neke zakone jer smo nešto morali prihvaćati s brda, s dola jer su to od nas tražili pod pritiskom a tu se u nekim situacijama radilo i o Poglavlju Ne kažem da su to loši propisi, nego da je trebalo nekad ostaviti vremena da se u redovitom postupku neki zakoni mogu donositi. Puno bi više stručna javnost i praksa bila uključena u kvalitetnije zakone, onda mi postajemo servis brzih mijenja zakona, ad hoc saborski servisi, bilo koji da se radi o ljevici, o desnici nema veze. Ali nas život tjera da moramo hitno reagirati. Zato mi postajemo država sa previše zakona i previše izmjena i dopuna zakona što smatram, slažem se s vama da nije dobro. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa ja si kolega Salapić ne umišljam da imam neke kompetencije u ovom prevažnom području iako mi si Hrvati dozvoljavamo puno puta da znamo sve najbolje o nogometu, rukometu, medicini, pa evo i o pravosuđu. Ja sam doktor medicine pa sam se specijalizirao za poljoprivredu. Ali sam ovdje primijetio jedan navod gdje ste rekli, govorili ste o reformi pravosuđa. E svaka čast toj reformi pravosuđa, onim dobrim namjerama koje se žele postići sa time, ali to treba svakako sagledati kako to funkcionira u stvarnosti, svakodnevno kako to funkcionira i ponavlja se ona ista teza da ne treba popravljati ono što nije pokvareno. Ne treba popravljati što nije pokvareno. I svatko od nas ima iz svoje sredine primjer da može navesti kako to funkcionira, gdje se to nije baš pokazalo na najbolji način. Ja sam ovdje mnogima malo došao već malo i na bubnjić da govoreći o našoj gruntovnici u Đurđevcu unatoč ovih dobrih tehnoloških, informatičkih postignuća sigurno u stvarnosti otežava onim ljudima koji trebaju ovo. Ali ponovno ću se vratiti na one sudove za mladež u Koprivnici u jednoj prekrasnoj zgradi, u prekrasnoj zgradi Palača pravde u koju je uloženo 30 milijuna. Ti ljudi koji su stručni, imaju jedan od najažurnijih sudova i stručno educirani i imaju suradnju sa Centrom za socijalnu skrb, sa svime e sada ovim novim prijedlogom kaže to bi trebalo seliti i sedam onaj članak o čem, seliti u Varaždin gdje su uvjeti prije svega nikakvi što se tiče takvog jednog kvalitetnoga rada. A drugo, onda čujemo ovdje veli neka suci putuju. Pa zašto bi putovali ako ne trebaju? Pa i oni su ljudi koji trebaju i psihofizički biti potpuno spremni za taj posao kad dođu tamo. Ako izgubiš sat tamo, sat natrag pa koliko ti to umanjuje psihofizičke sposobnosti? Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Zastupniče Milinković, kod vas se vidi da ste načelnik i zastupnik. Sjetite se 2009. godine i desete kada smo krenuli u reformu pravosuđa i u mrežu sudova prvi korak je bilo, tad je tad je to bilo prvi korak smanjenja broja općinskih, županijskih sudova, državnih odvjetništava. Onda je najveća pobuna bila od načelnika i gradonačelnika sve dirajte samo ne moje dvorište. Ako nekom treba crknut krava, nek' crkne susjedova ne meni. Tak je to bilo, ja se te rasprave sjećam. A danas ćemo malo drugačije, dakle ako se zaista pokazalo da reforma pravosuđa nije pokazala ono što smo mi željeli to se uvijek može promijeniti. Ja mislim da je. Ovo je 2013. godina, imamo još 2014. godinu. svakako nije dobro, a to je da su, ako su ostale stalne službe, a imaju iste troškove, a nemaju samo predsjednika suda, ako se to više ne zove sud nego stalna služba onda to baš i nije neka reforma. Vidimo ovdje po izvješću da je ovdje napisano da su troškovi, proces ostali na istoj razini kako je bilo prije ako je to točno. Dakle, uvijek treba gledati na to da nije samo sada mjera nemojte kod mene, nego uzmite kod drugoga nije to sad toliko bitno ako je u pitanju interes funkcionalnog pravosuđa, efikasnog postupka i boljeg, zaštite prava građana. Ako se dogodi da neki imaju više troškova u postupku u putovanjima, preseljenjima sudaca i slično, onda smo mi zaduženi za to kao Parlament da to spriječimo, a mislim da je vrijeme pred nama kad možemo procijeniti istinske rezultate reforme pravosuđa. To još uvijek ne znamo jer smo u nekoj brzini donosili određene propise i odluke. Ali smatramo ovdje kod mreže sudova kada smo kod Zakona o sudovima mislim da je to mjera koja je bila dobra odluka Parlamenta i da će vrijeme pokazati da se zaista ovim smanjenjem mreže učinilo puno na funkcionalnosti sudaca, ali i smanjenju broja predmeta u zaostacima koji smo vidjeli da su od 2005. do danas u puno manjem broju nego što je bilo, dakle

Poštovani kolega Salapić, radi točnog informiranja javnosti treba napomenuti jer ste govorili o velikim dugovanjima prema sudskim vještacima i braniteljima, treba napomenuti da smo uz ovo izvješće dobili i mišljenje Vlade u kojem se navodi da je Vlada RH rebalansom za 2014. godinu osigurala 86 i pol milijuna kuna za podmirivanje dospjelih obveza, a nedavno smo čuli, a mislim i danas u izvješću u obrazloženju da su te obveze najvećim dijelom i podmirene. Dakle, jako je važno da u javnost ide prava informacija. Što se tiče vašeg navoda da su nedorečeni zakoni, odnosno da u izvješću se govori o zakonodavnoj hiperaktivnosti, nedostacima u zakonodavstvu na to naravno ukazuju i u izvješću predsjednik u svom izvješću. Međutim, ja sam negdje u izvješću vidjela i mislim da tu imamo isto jedan problem u komunikaciji između zakonodavne i sudbene vlasti, jer u poglavlju drugom gdje se govori Vrhovni sud, gdje se govori o ulozi, organizaciji i nadležnosti Vrhovnog suda stoji da sudski odjeli daju mišljenja o nacrtima propisa i određenog pravnog područja. Očito dakle da su procedure negdje neprecizne i da dolazi do šumova u komunikaciji, mislim da se to može ispraviti. Hvala. **Zgrebec, Dragica Ja se nadam uvažena zastupnice da se te stvari mogu promijeniti. Mislim da ću biti u pravu ako se podsjetim 2012. godine kada je bio rebalans proračuna tada je sa resora Ministarstva pravosuđa skinuto 800 milijuna kuna. Bio je to jedan opsežni dakle pregled sa svih ministarstava što se skida zbog planiranih ušteda i zbog problema u državi. Tada smo bili isto u jeku pravosudne reforme. Kako je moguće provesti tu reformu ako se tolika sredstva skidaju s resora pravosuđa? To je bio jedan veliki problem. Možemo imati mi savršenu Pravosudnu akademiju, savršenu Državnu školu za …/Govornik se ne razumije./… dužnosnike suce, možemo imati što god želimo ako nismo osigurali minimalne uvjete a to jesu minimalni uvjeti i svaka reforma prati troškove, svaka obnova zgrade sudnice prati troškove. Svako elektroničko povezivanje predmeta stvara troškove. Sustav SupraNova ujednačavanja sudske prakse na jednom mjestu prati troškove. Ako se ide da mi sad, nisam namjerno htio govoriti osobno o nekim sucima, to je izvan kategorije ovog izvješća spada, nego sam govorio o sustavu pravosuđa kao jednoj važnoj cjelini, kao o jednom važnom stupu djelovanja države kao sustava. Bez toga ne možemo funkcionirati. I naša je namjera kao Parlamenta, zato je dobro da imamo izvješće svake godine, naš će se klub osobno zalagati da to bude izvješće i Ustavnog suda da vidimo kretanje predmeta, taj razumni rok, stanje predmeta koji dolaze sa sudova svih razina i Vrhovnog suda na Ustavni sud što se događa. Jer mi štitimo temeljna prava naših građana. Naša je zadaća štititi naše građane, našu državu kao cjelinu. Zato je ovo sve povezani kotač koji ne može funkcionirati bez svih elemenata. Ali mislim da su financijska sredstva kao i svagdje u životu bitan element, a nema modernog pravosuđa ako nismo modernizirali sustav. Tako da mislim da smo nas dvoje u istom smjeru se zalažemo, a to je da naše pravosuđe bude pravosuđe dostojno dostojno vremena u kojem danas živimo. Hvala lijepa. sudskim vještacima koji se pojavljuju na sudu. I vi kao pravnik i ja kao sudsko-medicinski vještak znamo da sudac prilikom rasprave kada dođe do potrebe za vještakom određuje strankama i odvjetniku na samoj raspravi ili pak pisanim putem da uplate uplatnicu na općinski ili kakav već je sud a koji će biti potrebit za podmirivanje ili isplatu nagrade sudskom vještaku. I to svaka stranka radi. Ako se dogodi slučaj da stranka nije uplatila, namjerno, nenamjerno ili zaboravila ili nije mogla onda se vještaka koji dođe na sud pita hoćete li vi vještačiti bez uplatnice pa ćete naknadno uplatiti? Dakle, vještak može u dobroj vjeri da će ovaj uplatiti vještačiti ili može odbiti vještačenje. Dakle, meni nije jasno da s obzirom da je ovo što sam sad rekao vrlo mali broj slučajeva, obično stranke uplate ili pak odvjetnici, nije bitno, uplate preko opće uplatnice sudu nagradu za sudskog vještaka. Ta uplata je uglavnom određena u visini koja je veća nego uobičajena isplata nagrade za vještake. Dakle, ona je veća. Na primjer za sudsko medicinskog vještaka u jednom sudu, ajde sad u Slavonskom Brodu je bila uobičajena nagrada između 600 i 800 kuna. Sudac traži uplatu od 1000 kuna da bi bio siguran u visinu nagrade jel'. Pa mi nije jasno da i sam ministar pravosuđa izjavljuje da postoji zastoj u isplati sudskih vještaka a to je sve uplaćeno. Pa gdje su onda ti novci koje građani, stranke u postupku i odvjetnici uplate? Odgovor na repliku, Josip Salapić. Uvaženi kolega gdje su novci? S obzirom na državni deficit i stanje u državi i praznu blagajnu mi znamo gdje su novci završili, tamo gdje trebaju završiti. Ne vjerujem da su završili u džepovima sudaca i sudskih vještaka. Meni je dobar prijedlog predsjednika Vrhovnog suda, a to je da se iz Državne riznice isplaćuju ti troškovi jer samo na Županijskom sudu u Zagrebu ako sam dobro zapamtio po ovom izvješću je 32 milijuna kuna taksi uplaćeno u postupcima. To je golem novac s obzirom i na veličinu suda i opterećenost predmetima. A ako bi se išlo na ovu Državnu riznicu onda bi se moglo i bolje pratiti stanje tih isplata, a ne bi dolazilo do zaostajanja sudskoga procesa a imali bi i dostupne vrhunske vještake i stručnjake na način da smo sigurni da će ono što oni obave biti i plaćeno. Posebno se inače zalažem i za drugačiju poziciju sudaca i sudova koji ako ćemo ići na ovu reformu pošteno, dakle mogu sudovi raditi što nije dosad bila praksa i možda ću sad izaći iz okvira struke kojoj i sam pripadam, ali mislim da nije dobro da neki suci završavaju posao u 12 sati ili u pola 12 pa idu dalje izvan sudnica. Mislim da je pošteno da se nekad može raditi i popodne i do predvečer, a da se to pošteno i plati. Jer svaki onaj koji je nadležan da rješava o sudbini stranaka koji se nalaze u postupku, ako netko završava radno vrijeme u pola 12 i to je gotovo za taj dan ja mislim da to nije … funkcionalnosti pravosuđa nego upravo suprotno tome. Tako da kažem još jednom ću se vratiti na početak svoje rasprave, to je sve povezani kotač. Ako će država funkcionirati kao država, kao suverena država ako ćemo poštivati naše zakone, međunarodne propise i pravo koje smo sami donosili onda taj sustav mora biti povezan, a sredstva koja su u tome postupku moraju biti osigurana pa tako i za ovaj program o kojem ste vi govorili uvaženi kolega. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice. Kolega Salapić vrlo važna konstatacija o kojoj je govorila evo i kolegica Vesna Škare-Ožbolt a na koju ste ukazali to su te česte izmjene zakona. A zakone donosimo mi ovdje u Hrvatskom saboru. I kad radimo to zbrda zdola onda i mi snosimo jednaku krivicu pa često smo i sami, ustvari začetnik svega onoga lošeg što se kasnije događa u pravosuđu i u samim sudskim odlukama. I po onoj izreci iz Biblije od Izajije "Teško onima koji postavljaju zakone nepravedne, ali i onima koji pišu nepravdu.", ispadne da i mi sudjelujemo u tome da postavljamo nepravedne ili loše propise a onda suci provodeći te zakonske propise učine grešku. I opet se vraćam na ono, nije samo to izvor, postoji i pogrešne sudske odluke i kad su zakoni dobro napisani. Moguće je griješiti, ljudski je griješiti. Greške treba ispravljati. I opet se vraćam na onu važnu za sve nas činjenicu ukazivati na pogreške sudbene vlasti ne znači miješati se u neovisnost rada sudstva nego naprotiv kao što imamo pravo ukazivat iz oporbe poziciji da neke stvari nisu dobre pa se nažalost onda to kasnije pokaže na Ustavnom sudu ili ne znam ni ja gdje, da padaju zakoni. Tako jednako ako zakonodavna vlast ukazuje izvršnoj vlasti na pogreške, ako ukazuje u raspravi i na pogreške sudbene vlasti to nije miješanje u neovisnost sudstva nego u najboljoj namjeri u zaštiti ustavnih prava građana RH. **Salapić, Josip (HDSSB)** Ja se osobno uvaženi zastupniče Burić i kolega zalažem za to da svaku grešku treba priznati, ali grešku treba znati i ispraviti. Dakle, zato postoji i ono pravo svih državljana RH da je taj redoviti i izvanredni pravni put zaštite treba do kraja ispoštovati. Tu se radi o svim razinama sudova od Općinskog, Županijskog, Vrhovnog pa i odluke Ustavnog suda ali i Europskog suda za ljudska prava, mi smo europska država. Dakle, na nekom postupku nekoga osuđivati i bacati ljagu i cipelariti bilo koga na način da se kad je presuda još nepravomoćna nekoga gazi ne daje ni nama samima i u našem klubu za pravo da kažemo da svakom pripada zaštita do kraja. Pa mislim da smo godinama govorili isto, to se pokazalo ispravno. Dakle, posebno pažnja, posebno bih naglasio važnost te ujednačene sudske prakse. Kad dođemo do te razine da se presude na temelju prakse koja je već postojala kao presedan koji je već postoji, način na koji je već nešto odlučeno to će smanjiti i broj predmeta ali i poštenije odlučivati prema strankama u postupku. Jel mi smo imali, spomenuo sam slučaj Kerestinec i Glavaš, nevjerojatno je da se na istim pravnim činjenicama, na istim pravnim nasadama, na istim temeljima po potpuno istoj situaciji koja se događala potpuno drugačijoj presudi. To je sve samo ne ujednačavanje sudske prakse. To je nešto za što je Parlament i mi koji donosimo zakone, pa mi smo zaduženi da to mijenjamo. Ako je zaista došlo do potrebe da se neki zakon preko noći promjeni, ako će to pomoći većoj skupini naših građana, ako će to biti pravična i pravedna odluka onda smo mi na dobrom putu. Niko ne kaže da se mora bilo koji proces niti bilo koji zakon donositi zbog pojedinca. To smo imali slučaj s onim zakonom oko Lex Perkovića pa se Hrvatska skoro opekla. Mi trebamo donositi zakone koji su operativni servis našim građanima ali i državi sustavu u cjelini. Tada je Hrvatska na pravnom putu da kažemo da smo mi postali moderna, pravna europska država. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nastavit ćemo raspravu u 15,00 sati. Dakle, stanka do 15,00 sati. Prva je na redu kolegica Jadranka Kosor. Hvala vam.